Iskreno, to ni bila replika, če smo natančni, ampak… / oglašanje iz dvorane/ Ja, saj tudi nimate pravice do odgovora, mag. Koprivc, razen če se zdaj v novem krogu prijavite k razpravi. Sprašujem, če želi še kdo razpravljati? Vidim, da ne. Potem zaključujemo razpravo. V razpravo dajem 86.a člen ter amandma Poslanske skupine Levica. Želi kdo besedo? (Ne.) Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 86.b člen ter amandma Poslanske skupine Levica. Zaključujem razpravo. S tem smo tudi izčrpali amandmaje. Končali smo z razpravo o amandmajih, o katerih bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali jutri v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

V zvezi s tem predlogom zakona je skupina enajstih poslank in poslancev s prvopodpisanim dr. Matejem Tašnerjem Vatovcem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Najprej za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja. Mag. Dušan Verbič, beseda je vaša, izvolite. Hvala za besedo, podpredsednica. Vsem skupaj prav lep pozdrav! Izvajanje lekarniške dejavnosti v starajoči družbi, kamor zagotovo sodi tudi Slovenija, je vedno bolj pomembno in pričakovati je, da se bo to tudi stopnjevalo. Podatki kažejo, da prebivalci v vedno večji meri koristijo lekarniške storitve, zato je nujno, da je vsem zagotovljena še bolj ustrezna dostopnost do zdravil pod enakimi pogoji. K temu lahko pripomore tudi deregulacija lekarniške dejavnosti, saj izkušnje kažejo, da je le-ta običajno usmerjena v povečanje dostopnosti zdravil in zniževanje cen zdravil v sami prodaji. Spoštovani poslanke in poslanci, dovolite mi, da vam predstavim Predlog spremembe Zakona o lekarniški dejavnosti, ki je pred nami. Predlog spremembe tega zakona vsebuje zgolj 11 členov, od tega sta po moji oceni bistvena in za občane, uporabnike storitev samih lekarn pomembna in v njihovo korist zgolj dva člena. Več v nadaljevanju, zgolj v vednost, veljavni zakon vsebuje 132 členov. Namen lekarniške dejavnosti je zagotavljanje kakovostne in učinkovite preskrbe z zdravili in drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ter svetovanje glede njihove varne, pravilne in učinkovite uporabe pacientom in zdravstvenim delavcem v zdravstvu. Menim, da se vsi strinjamo, da so same storitve v lekarnah na zadovoljivem nivoju. Ali pa so te storitve tudi ekonomsko ugodne za vse nas uporabnike, ki pogosto obiskujemo lekarne, pa je drugo vprašanje. S tem v zvezi se moramo vprašati, ali se lekarniška dejavnost prvenstveno izvaja v interesu uporabnika, občana, bolnika, osebe, ki potrebuje svetovanje za uporabo pripomočka za lajšanje bolečin. Odgovor na obe vprašanji sem dobil z obiskom dveh različnih lekarniških zavodov, in sicer Dolenjske lekarne in Lekarne Ljubljana. Pri tem sem nabavil dva različna prodajna artikla, ki sta bila med seboj primerljiva in morda tudi najbolj prodajana. Ne bom delal reklam posameznim proizvodom, vendar jih moram izpostaviti. Lekadol, 20 tablet, in zavoj zaščitnih obraznih mask, take, kot jih imamo mi v Državnem zboru, v paketu 50 komadov. Ugotovitev je naslednja. Lekadol, Dolenjska lekarna: 3,61 €, Lekarna Ljubljana: 3,24 €. Razlika pri enem zavojčku, kjer je 20 tablet, je 35 centov, kar pomeni, da povprečna družina kot uporabnica tega podpornega zdravila na mesečni ravni prihrani kar nekaj evrov, če to kupi v Lekarni Ljubljana. Zaščitna obrazna maska, 50 komadov, Dolenjske lekarne: 47,50 evra, Lekarna Ljubljana: 5,15 evra, kar pomeni zelo veliko razliko in o tem ne bom več razpravljal. Vprašanje je, kje so tukaj inšpekcijske institucije in kakšna je sploh vloga Lekarniške zbornice. Primerjavo sem naredil zgolj z dvema prodajnima artikloma, kaj bi šele bilo, če bi vzel 10 ali več stvari, ki jih nudijo v lekarnah po Sloveniji. Zato se lahko opravičeno sklepa, zakaj so cene tako različne in kdo ima od tega velike koristi. Ali lekarne dejansko prioritetno poslujejo v interesu bolnika občana ali pa imajo na prvem mestu interes lastne ustanove, se pravi lekarne morda celo sedanje dobavitelje? Ravno iz tega razloga so potrebne določene spremembe, ki omogoča, da se v Republiki Sloveniji vzpostavi saj deloma svobodna gospodarska pobuda tudi na področju lekarniške dejavnosti. S tem se vzpostavi možnost lastnih dobaviteljev lekarn, se sprosti konkurenca in posledično prihaja do nižjih cen storitev v lekarnah. To bi bilo izvajanje lekarniške dejavnosti v prvi vrsti v korist občanov. Ravno iz navedenih razlogov in tudi v nadaljevanju same razprave menim, da je razumna naklonjenost predlagani spremembi, ker je ustanovitev lekarna na primarni ravni v izključni pristojnosti občin. Za enkrat hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa tudi vam. Nadaljevati bi morali s predstavitvijo mnenja predstavnikov Vlade, pa ni nikogar s strani Vlade, tako da prehajamo na predstavitev predstavitev stališč poslanskih skupin. Prvi dobi besedo gospod Branko Simonovič, predstavil bo stališče Poslanske skupine Desus. Izvolite. Hvala lepa za besedo, podpredsednica. Lep pozdrav vsem prisotnim! Na prvi pogled je novela Zakona o lekarniški dejavnosti kratka, vendar sama vsebina predlaganih sprememb bistveno posega v sistem lekarniške dejavnosti v Sloveniji, zato v Poslanski skupini Desus seveda pozdravljamo redni zakonodajni postopek obravnave tako pomembne materije. Predlagatelj je v uvodu besedila novele predstavil podatke o spreminjanju starostne strukture prebivalstva in podatke o predvidenem trendu staranja prebivalstva v prihodnje. Posledično se beleži tudi povečana poraba zdravil, torej državljanke in državljani vse bolj posegamo po lekarniških storitvah. Prav tako je po našem mnenju še dodatni razlog, da premišljeno in previdno pristopimo k morebitnim spremembam obstoječega sistema, ki je po mnenju mnogih trenutno dobro urejen. Besedilo, ki je danes na naših mizah sicer zagovarja tezo, da bi deregulacija lekarniške dejavnosti pripomogla k večji dostopnosti zdravil in zniževanju cen. Izkušnje iz drugih držav EU, ki so v preteklosti že pristopile k deregulaciji, pa kažejo drugačne. Prosti trg je marsikje povzročil veliko težav, zdravila namreč niso povsem običajno tržno blago, zato je zaščita javnega interesa na tem področju nujna. Lekarniška dejavnost je danes v Sloveniji del zdravstvene dejavnosti in se opravlja kot javna služba. Gre za posebno vrsto dejavnosti, katere osnovni namen ni pridobivanje dobička, pač pa zagotavljanje kakovostne in učinkovite preskrbe z zdravili in drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja. Gre tudi za Gre tudi za neodvisno in strokovno svetovanje glede varne, pravilne in učinkovite porabe zdravil tako pacientom kot tudi zdravstvenim delavcem. Predlagana novela, ki torej uvaja novosti v smislu deregulacije lekarništva, med drugim spreminja tudi opredelitev pojma gravitacijsko območje in ureditev položaja dnevnih in sezonskih migrantov pri določanju lekarniške mreže. Bojimo se, da bi ta sprememba predvsem v manjših krajih prinesla razpad mreže lekarn. Odpiranje več lekarn v urbanih središčih zaradi dnevnih migrantov bi posledično pomenilo zaprtje lekarniških enot na obrobju, tega pa se gotovo ne želimo. Na ta način bi za to pomembno storitev prikrajšali prav tiste, ki jo najbolj uporabljajo, torej starejše prebivalce, ki so v manjši meri mobilni. Predlog novele v nadaljevanju odpravlja prepoved tako imenovanih vertikalnih povezav, torej ustanavljanja lastnih dobaviteljev s strani javnih lekarniških zavodov. Poslanski skupini Desus smo se že v preteklosti zavzemali za prekinitev vertikalnih povezav, saj menimo, da morata biti nosilec in izvajalec lekarniške dejavnosti popolnoma neodvisna pri upravljanju svojega dela. Le na ta način lahko po naši oceni zagotovimo strokovno neodvisnost farmacevtov v javnih lekarnah, katerih temeljno vodilo mora biti skrb za zdravje posameznika in varovanje javnega zdravja. S prepovedjo vertikalnih povezav se po naši oceni minimalizira ekonomski vpliv proizvajalcev in veletrgovcev za izvajanje lekarniške dejavnosti. Na podlagi predstavljenih argumentov v Poslanski skupini Desus zakona ne podpiramo in bomo glasovali za sklep, da zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala. Hvala lepa. Naslednji ima besedo mag. Branislav Rajić, predstavil bo stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev. Izvolite. Hvala, gospa podpredsednica. Dober dan! Državnemu zboru smo predložili novelo Zakona o lekarniški dejavnosti, s katero bi med drugim spremenili merila za oblikovanje lekarniške mreže na primarni ravni. Kot eno od meril bi dodali število prebivalcev ter dnevnih in sezonskih migrantov na območju delovanja lekarne. Dopustili bi možnost, da se lahko s soglasjem Ministrstva za zdravje odprejo nove lekarne ali podružnice tudi na razdalji, krajši od 400 metrov, v urbanem okolju in 5 kilometrov na drugih, če to narekujejo potrebe prebivalstva. Občine imajo pristojnost zagotavljati preskrbo z zdravili, zato jih ni mogoče omejevati z ustanavljanjem javnih zavodov samo na sosednje občine. S tem bo vsem zagotovljena dostopnost do zdravil pod enakimi pogoji. Države Evropske unije imajo v povprečju 32 lekarn na 100 tisoč prebivalcev, pri nas pa le 16. Zaradi dnevnih migrantov potrebujejo nekatere občine več lekarn, zato naj se občine same odločajo, koliko lekarn bodo imele in kje, ne pa da to določa država. Prav tako bi dopustili oglaševanje nekaterih storitev, ki se izvajajo znotraj lekarniške dejavnosti, ker to sedaj ni dopustno. Odpravili bi tudi prepoved vertikalnih povezav. V zakon bi vnesli določbo, da lahko javni lekarniški zavodi ustanovijo organizacijo, katere temeljna dejavnost je dobava zdravil. Predlagane spremembe bodo pozitivno vplivale na izdatke zdravstvene blagajne, ker se bo omogočila dostopnost in zniževanje cen zdravil v prosti prodaji. Hkrati pa bo javnim lekarnam omogočeno lažje poslovanje, za njihovo financiranje pa bo potrebnih manj javnih sredstev. Lekarniška dejavnost pri nas deluje dobro. V to smo se prepričali tudi v času epidemije, saj so bile lekarne in farmacevtski strokovni delavci pacientom ves čas dostopni. Opozarjamo, da so spremembe zakonodaje, ki ureja področje lekarniške dejavnosti, vseeno potrebne. Že leta 2019 je bila namreč dana obljuba, da bo potrebne spremembe pripravila stroka v sodelovanju z resornim ministrstvom. Nekateri od članov Poslanske supine nepovezanih poslancev smo bili namreč tudi sopredlagatelji novele zakona o lekarniški dejavnosti konec 2019. Najprej smo želeli doseči odpravo prepovedi vertikalne povezave, ker pa ta predlog ni dobil podpore, je bil sklenjen dogovor, da se časovni rok, v katerem bi morala nastopiti odprava vertikalne prepovedi, podaljša. V tem primeru bi moral Minister za zdravje opraviti ponovno analizo trga zdravil pri nas in proučiti, ali je ta prepoved smiselna zlasti v luči dejstva, da je bil razpis za zdravila na recept za javne lekarne za štiri leta v vrednosti 1 milijarde evrov konec predlanskega leta razveljavljen. Na razpisu je namreč Lekarniška zbornica veletrgovcem z zdravili prepovedala konkuriranje s ceno, ni dovolila dajanja popustov na najvišje dovoljene cene zdravil, prav tako pa je omejila preostale vrste popustov na največ 4 %. Ta razpis je pokazal, da v izogib tovrstnim odklonskim praksam z vertikalno povezavo med javnimi lekarnami in veledrogeristi pri nas ni nič narobe, ker delovanje v takih sinergijah prinaša koristi javnemu zdravstvu in pacientom namesto sledenja interesom zasebnih lastnikov, ki seveda težijo k višji ceni zdravil in jih vodi le dobiček. Takrat je Agencija za varstvo konkurence podala mnenje, v katerem je menila, da »naročnik s pogojevanjem ponudbene cene ter z omejevanjem popustov neupravičeno omejuje podjetniško svobodo ponudnikov in omejuje, da bi ponudniki v skladu z ekonomsko teorijo primerno prilagodili obnašanje na trgu in oddajali ponudbe z dejanskimi tržnimi cenami ter si dejansko konkurirali. Naročnikovo ravnanje onemogoča velik prihranek javnofinančnih sredstev, namenjenih za zdravila.« Konec navedka. Kot sopredlagatelj omenjenih novel sem zadovoljen, da smo uspeli podaljšati rok za implementacijo 26. člena Zakona o lekarniški dejavnosti, ki lekarnam prepoveduje lastništvo veledrogeristov. S tem smo dosegli, da sta namreč dve največji lekarni vertikalne povezave ohranili. Lekarna Ljubljana ima svojega veledrogerista, to je LL Grosist, Mestna občina Maribor, s tem posredno pa tudi Lekarne Maribor, pa Farmadent. S tem smo omenjenima veletrgovcema omogočili nemoteno poslovanje vsaj še za dve leti. Tako so lahko javne Lekarne Maribor in Lekarna Ljubljana, ki nabavljajo zdravila pri LL Grosistu in Farmadentu, svojim prebivalcem še vedno ponujala zdravila po nižji ceni, kot jih ponujajo lekarnarji zasebniki lekarnam in občinam, pa tudi izplačilo dobička, ki ga lahko namenijo za razvoj javnega zdravja, za zdravstvo ravni in za izboljšave v lekarniški mreži. Zato je takrat Mestna občina Maribor ustavila postopek prodaje. Ker pa je Ustavno sodišče lani zavrnilo pobudo Lekarne Ljubljana za oceno ustavnosti določb tega zakona, ki prepovedujejo vertikalne povezave, so se ponovno začeli pritiski za prodajo obeh veletrgovcev, ker se podaljšanje roka izteče s tem letom. Tako je mariborski mestni svet letos aprila ponovno sprejel program prodaje domačega veletrgovca z zdravili, Farmadent, in program še ne pomeni odločitve o prodaji. Kot poslanca in mariborskega mestnega svetnika me skrbi, da bi prodaja Farmadenta ogrozila veliko kvalitetnih in eno uspešnejših domačih podjetij predalo negotovi usodi v tujih rokah. Mestna občina Maribor je namreč v prejšnjem mandatu podjetje iz lastništva Mariborske lekarne prenesla neposredno na občine ustanoviteljice, ampak ta sprememba lastništva po mnenju Ministrstva za zdravje ne omogoča Farmadentu, da se izogne prepovedi vertikalne povezave. Kljub temu, da je občinski svet Mestne občine Maribor program prodaje sprejel, sem izrazil pričakovanje, da bi Državni zbor zakon, ki vsebuje prepoved vertikalnih povezav, vendarle lahko spremenil pred iztekom roka za prodajo. Zato bom storil vse, kar je občina Maribor in občine ustanoviteljice še nadalje ostale lastnice Farmadenta, in v teh prizadevanjih nisem osamljen. Opozoriti želim, da Evropska unija ne prepoveduje vertikalnih povezav, kot se to želi prikazati. Sodišče Evropske unije je namreč določilo, da so omejitve glede lastništva in delovanja lekarn dopustne, če gre za varovanje javnega zdravja in če se tako odloči posamezna država članica. Zato je v nekaterih državah članicah Evropske unije dovoljeno, da veletrgovci ustanavljajo lekarne in da lekarne ustanavljajo veletrgovce, v drugih pa je to prepovedano. Mi se bomo jutri odločali, ali smo tozadevno praktični in pametni ali pač nismo. Nekatere države so se za takšno prepoved odločile, ker so nekateri veletrgovci v zasebni lasti bodisi pokupili ali pa ustanovili večje število lekarn v posameznih državah. Naj vam predočim dejstvo, da je v letu 2020 celoten trg zdravil v Sloveniji znašal 767 milijonov evrov, od tega 217 milijonov v bolnišnicah, v lekarnah pa 545 milijonov. V primerjavi z lanskim letom je trg lekarn zrasel za 5,4 %. Vrednost trga zdravil na recept je znašala 482 milijonov evrov, brez recepta pa 63 milijonov evrov. Odločitev za prepoved vertikalnih povezav, torej glas proti temu zakonu, bo zato razveseljiva novica za multinacionalko McKesson Europe, pa tudi za drugega največja veletrgovca z zdravili pri nas − Salus. Obema sta tako LL Grosist kot tudi Farmadent v napoto. Če bi se največja veletrgovca konkurence znebila, če bi ju kupila, bi lahko sama še več zdravil prodajala prav največjima javnima lekarniškima zavodoma v državi, ljubljanskemu in mariborskemu, po cenah in pogojih, ki ne bodo prizanašali javni zdravstveni blagajni in pacientovemu žepu. Naj spomnim, da gre v primeru LL Grosista in Farmadenta za obvladovanje okoli 20 % trga, kar je 160 milijonov letnih prihodkov od prodaje zdravil in za nekaj milijonov evrov dobička. S tem bi na trgu zdravil nastal duopol, saj bi edina resna igralca na slovenskem trgu ostala Salus in Kemofarmacija, ki sta že danes največja. Kemofarmacija v lasti ameriških lastnikov obvladuje trg približno s 300 milijoni evrov, malo manj Salus, pri čemer velja omeniti, da je njegova delniška struktura tako zakrita, da dejanskih lastnikov ni mogoče identificirati. Prav obstoj veletrgovcev, kot sta LL Grosist in Farmadent, bi torej moral biti v skladu z javnim interesom na področju javnega zdravja, saj več konkurentov na trgu pomeni nižjo ceno zdravil za paciente in javne zdravstvene zavode, bolnišnice in lekarne, ki ta zdravila kupujejo. Vertikalne povezave omogočajo, da lastni dobavitelji javnim lekarnam ustrezno in učinkoviteje zagotavljajo oskrbo z zdravili, kot posebno prednost pa navajam dejstvo, da ostanejo sredstva iz veletrgovske dejavnosti občini ali pa javnim lekarnam, ki ga lahko namenijo za razvoj javne zdravstvene dejavnosti in ne gredo za dobiček tujega lastnika. Zakaj? Ker na spletni strani Kemofarmacije lahko najdemo naslednji zapis: »Smo družba v zasebnem lastništvu s prevladujočim deležem tujega lastnika McKesson Europe, vodilnega mednarodnega trgovca na debelo in drobno z zdravili. Podrobnejših posamičnih podatkov o naših poslovnih načrtih in rezultatih javno ne objavljamo. Vključeni so v predstavitev poslovnih rezultatov večinskega lastnika.« Konec navedka. Od tega, ali bo ta zakon sprejet, ni odvisna zgolj prihodnost podjetja Farmadent, temveč tudi kvaliteta javne lekarniške in zdravstvene mreže v več podravskih občinah. Vprašanje je, ali si bo Mestna občina Maribor po prodaji Farmadenta še lahko privoščila podobne odločitve, kot je bila ta, da si bo iz presežka mariborskih lekarn izplačala sredstva v višini 1,25 milijona evrov, ki jih bo namenila zdravstvenima postajama Tezno in Tabor. Ali drugače, in to vas bo bo ta dobiček namesto občanom in občankam občin ustanoviteljic izplačan lastnikom Kemofarmacije, McKesson Europe oziroma McKesson Corporation, ki ima 170 milijard dolarjev letnega prometa. Še enkrat bi rad spomnil tudi, da se je Farmadent prodajal že večkrat in da je leta 2018 Salus zanj dal zavezujočo ponudbo za nakup 91 postopek prodaje pa je bil ustavljen, ker je ta zahteval, da si lastniki ne smejo izplačati dobička. Tisti, ki ste že dlje v Državnem zboru, se lahko spomnite, da se je že pri omenjenih novelah iz leta 2017 in 2019 razkrilo, da imata Salus in Kemofarmacija močno prepredene interesne povezave tudi v politiki, ker nekateri tega sploh niso skrivali in celo javno priznali, da so interesno povezani in da zato tudi zagovarjajo, da ta prepoved vertikalne povezave ostane. Opozarjam vas, da se v zvezi s tem zakonom in prepovedjo vertikalne povezave pogovarjamo o denarju in ne o zdravilih. Če bo zakon zavrnjen, bomo LL Grosista in Farmadent pahnili v prodajo pod prisilo, iztržena kupnina za lastnike javne lekarne in občine pa bo nesramno nizka. Kupci se tega zavedajo in bodo to brez sramu in brez milosti v našo škodo in v dobro tujega, če hočete neidentificiranega lastnika, izkoristili. Ponujena cena za nakup Farmadenta je leta 2018 znašala smešnih 8,7 milijona evrov, v primerjavi z njegovo oceno vrednosti med 20 in 30 milijoni. Glasovanje o tem zakonu bo pokazalo, ali smo sposobni preprečiti izgubo dobičkonosnih podjetij, ki so v lasti javnih subjektov, tokrat lekarn in občin. Sam bom v sodelovanju z nekaj kolegi iz Poslanske skupine nepovezanih poslancev storil vse, da bi obvaroval interese javnih lekarn Maribor in Ljubljana pa tudi šestih podravskih občin. S tem bomo obvarovali javni interes na področju javnega zdravja, ker več konkurentov na trgu pomeni nižjo ceno zdravil za paciente kot tudi za javne zdravstvene zavode, bolnišnice, lekarne pa tudi za domove za ostarele, ki ta zdravila kupujejo. Občine in javne lekarne bodo dobiček lahko namenile izboljšavam lekarniške mreže ali pa za zdravstveno mrežo na primarni ravni. Če povzamem, današnja razprava in jutrišnja odločitev bosta pokazali, ali smo kot zakonodajalec sposobni obrniti zakon našim ljudem v prid, bosta pokazali, če v Sloveniji direktivo razumemo kot direktivo ali diktaturo, bosta pokazalo, če smo se kot liberalna družba sposobni upreti interesom kapitala multinacionalk v lastno korist in racionalno, preudarno, predano in pametno omogočiti domačim zlatim gosem, da doma valijo zlata jajca, ali bomo ubili gosi in le foie gras − gosja jetra ponižno postregli preobjedenim neznancem. Hvala. Hvala lepa. Naslednji ima besedo gospod Jani Ivanuša, predstavil bo stališče Poslanske skupine SNS. Izvolite. Hvala lepa. Lep pozdrav še enkrat vsem prisotnim! Tokrat obravnavani zakon zasleduje interes po spremembah več različnih zadev. Kdor spremlja tovrstno področje, ve, da je glavni namen predlagatelja, da ne bi več prihajalo do nepreglednega delovanja na relaciji od proizvajalca do potrošnika, ostale spremembe so le dimna zavesa. Strahotni pritiski morajo biti v ozadju, da se tovrstno področje želi urediti že drugič v tem mandatu. Farmacevtski lobiji so izredno močni, obvladujejo vedno več različnih segmentov naše družbe, navsezadnje tudi pridelavo in predelavo hrane. Ogromno kapitala se steka prav v farmacijo iz osnovnega motiva, da je med ljudmi zdravje visoko postavljena vrednota. Vprašanje je, kdaj se bomo temu lahko uprli, če sploh. Če bo zakon sprejet, se bo vsililo v prodajo lekarniških izdelkov tiste izdelke, ki so v interesu lastnice lekarne, ki pa niso vedno v korist nas potrošnikov, torej bo ponovno v ospredju kapital, ne pa posameznik. Predlagana novost nikakor ne služi osnovnemu namenu lekarne. Lekarne bi morale zagotavljati proizvode za zdravje ljudi ne glede na to, kdo je proizvajalec, saj le na ta način lahko zagotovijo ustrezno strokovno svetovanje. Če bi bili lastniki lekarne gospodarske družbe, ki delujejo le po ekonomski logiki, bi bila ponudba omejena, storitve pa zagotovo manj strokovne, kot so danes. Veliko pove že to, da sama Lekarniška zbornica Slovenije nasprotuje predlaganim spremembam. Hvala lepa.

Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Lep pozdrav vsem prisotnim! Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti, ki ga je v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Dušanom Verbičem, torej Zakon o lekarniški dejavnosti, ZLD-1, ne izpolnjuje pričakovanj lokalnih skupnosti in uporabnikov po kvalitetnem zagotavljanju storitev ponudbe zdravil na recept, ponudbe ostalih zdravil ter določenih medicinskih pripomočkov. Kako pomembno je, da je vsem uporabnikom omogočen dostop do storitve lekarniške dejavnosti pod enakimi pogoji, se je izkazalo tudi v času epidemije zaradi nalezljive bolezni covid-19, pravijo predlagatelji. Predlagatelj sprememb zakona se sklicuje na povečanje potreb po lekarniški dejavnosti in s tem tudi na potrebno po dodatnih, novih koncesijah za lekarne. S predlogom zakona ZLD-1C se predlaga sprememba 11 členov, med njimi pa tudi treh pomembnih, zato smo v Slovenski demokratski stranki tudi predlagali, da se zakon obravnava po rednem postopku. Pomembnejše spremembe so torej: sprememba meril za mrežo izvajalcev lekarniške dejavnosti; naslednja pomembna sprememba je s področja vodenja javnih lekarniških zavodov, in sicer gre za institut direktorja ter za ureditev medsebojnih razmerij tako imenovanih izključitev pogoja o konfliktu interesov; potem so vertikalne povezave. Kot navaja v svoji razlagi oziroma mnenju Ministrstvo za zdravje, so bili pri pripravi ZLD-1 upoštevani vsi strokovni standardi in drugi veljavni zakoni, predvsem Zakon o zdravilih ter pozitivne in negativne izkušnje iz našega okolja in tujine. Osnovna usmeritev je bila strokovna neodvisnost farmacevtskih strokovnih delavcev. ZLD1 je bil med drugim sprejet tudi zaradi nesoglasja Evropske komisije in med drugim v smeri nedorečenih kriterijev za ustanavljanje lekarn, torej sledilo se je direktivi EU. Prav tako Ministrstvo za zdravje in Lekarniška zbornica Slovenije trdita, da so bili pri sprejemanju obstoječe zakonodaje udeleženi vsi deležniki, da se je torej dosegel kompromis v dobro vseh, v ospredju pa je bila skrb za ljudi, kar je prioriteta lekarniških strokovnih delavcev še danes. Razlogi za prepoved vertikalnih povezav v obeh smereh proizvajalec−veledrogerist−lekarnar je namen določb 26. člena ZLD-1, s katero zakonodajalec absolutno prepoveduje vertikalne povezave, JV, strokovne neodvisnosti farmacevtom, katerih temeljno vodilo je skrb za zdravje posameznika ter varovanje javnega zdravja, minimaliziranje ekonomskega vpliva na strokovne odločitve farmacevtov ter delovanje izvajalcev lekarniške dejavnosti v skladu s strokovnimi, etičnimi normami. Z drugimi besedami, potrebno je zagotavljati strokovnost, dostopnost, slediti potrebam državljanov po kvalitetnih lekarniških storitvah in zagotavljati lekarnam dovolj sredstev za kritje stroškov in plačilo kadrov farmacevtu. In dobro bi bilo, da bi vsaka lekarna imela vsaj enega strokovno usposobljenega svetovalca na nivoju magistra farmacije. To niso neka teoretična zahteve in pogoji, ki bi si jih kdorkoli dovolil prepisati od drugje, to so izsledki iz izkušenj in prakse ter trenutne situacije stanja na terenu. Mnenja so sicer različna, spet imamo zagovornike predloga in nasprotnike. Nekateri smo mnenje, da bi se s predlogom porušilo ravnotežje dostopnosti. Med manjšimi občinami in tamkajšnjimi prebivalci je prisotno mnenje, da bi se s predlagano uredbo zgodilo, da bi se javne lekarne še bolj selile v urbano okolje, na podeželju pa bi sčasoma izginjale. Taka je tudi teorija oziroma napoved lekarniške zbornice. Spet druge, večje skupine lekarn, kot je na primer javni zavod Lekarne Ljubljana, je za bolj liberalen pristop in za zmanjšanje omejitev za odpiranje novih lekarn po potrebi. Temu pa nasprotujejo zasebni lekarnarji koncesionarji. Predlagatelj zakona je tudi za bolj liberalno razvijanje lekarniškega sistema in bolj svobodno pobudo. Vedeti pa je potrebno sledeče. Lekarniška dejavnost je tesno vezana na zdravstveno dejavnost kjerkoli že ta je. Gre pa tudi za obvezno zagotavljanja varovanja javnega zdravja. Zato popolnoma brez regulacije zakonodajalca ne bo šlo. V Slovenski demokratski stranki si ne želimo, da bi iz lekarn naenkrat zaradi popolne liberalizacije sistema nastale trafike z vsemi kremami in mažami, strokovnost pa bi upadla. Prav tako pa ne moremo mimo dejstva, da je s strani lokalnih skupnosti bil podan resen apel, da naj Lekarniška zbornica in Ministrstvo za zdravje omilita pogoje, da bodo občine lahko svojim občanom lažje in hitreje zagotovile lekarniško storitev v svojih lokalnih skupnostih. V cilju zagotovitve strokovnosti, dostopnosti in celovite lekarniške storitve smo se v Slovenski demokratski stranki odločili na osnovi mnenja, da predlog prinaša nekaj dobrih in nekaj pomanjkljivih rešitev. Zakonu o lekarniški dejavnosti ne bomo nasprotovali oziroma bomo podprli sklep, da je primeren za nadaljnjo obravnavo, kjer se ga bo s skupnimi močmi in znanji še izpopolnilo, da bo dosežen primarni cilj lekarniške dejavnosti − skrb za ljudi. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Jani Möderndorfer. Predstavil bo stališče Poslanske skupine LMŠ. Izvolite. JANI

Me veseli, da je predlagatelj zbral pogum in seveda vložil predlog zakona, o katerem smo večkrat razpravljali v Državnem zboru. Glavni in osnovni namen Zakona o lekarniški dejavnosti številka je bil dosežen − da se je takrat celovito in zelo kvalitetno uredilo določena vprašanja v samem Zakonu o lekarniški dejavnosti. Odprta pa so seveda ostala vsaj tri ali štiri stališča, ki so odprta še danes. Govorimo galenskih proizvodih, govorimo o oglaševanju, govorimo o vertikalni povezavi in govorimo seveda tudi o pogojih odpiranja novih lekarn, glede seveda na pogoje, ki so postavljeni v zakonu. Danes govorimo o zakonu o več ali manj samo o dveh stvareh − govorimo o vertikali in govorimo o področju, kjer je bilo veliko govora o samem odpiranju in možnosti povezovanja občin in sodelovanja pri umeščanju lekarn v prostor. spregovorim najprej o prvem delu − o vertikalni povezani. Vse tiste, ki danes govorite in razpravljate ali pa boste razpravljali, kako je vertikalna povezava dobra in zagotavlja neodvisnost farmacevtov, se potem, glede na to, da ta določba sploh še ni uveljavljena in sploh še nikoli ni bila uveljavljena v državi, sprašujem, ali sedaj farmacevti niso neodvisni. Namreč, ker če bi res bilo tako, potem se sprašujem, kaj je z našimi farmacevti. ta določa, če zakon ne bo spremenjen, bo začela veljati šele konec leta oziroma s 1. 1. naslednje leto. Torej so vse tiste izjave o neodvisnosti farmacevtov iz trte zvite. Druga stvar, ki je pomembna pri sami vertikali, pa je, da veste, da v svetu velja eno pravilo, OECD in pa svetovna Organizacija združenih narodov sta jasno napovedali, da so tri panoge, ki bodo v naslednjih 50 letih najbolj pomembne in se bodo tudi najbolj razvijale, to so pridelava hrane, skrb za starejše in farmacija, in o tem teče tudi boj v našem slovenskem prostoru. Mi imamo v Sloveniji 40 grosistov, ponavljam 40 grosistov, ampak samo štirje so tisti, ki so playerji v tem prostoru. Vse ostalo je, če boste pogledali v razvid na Bizi, boste videli, da pravzaprav praktično gre za večino podjetij, ki pravzaprav nimajo niti enega evra prometa oziroma gre še za tri manjše družbe, ki so pa v resnici v lastniški povezavi. Dve od teh sta v povezavi dveh velikih firm, ki jim gre za to, da se vertikalna povezava prekine v javnem delu. Kemofarmacija ima seveda v lastništvu Vitafarm, ki dela s 15 milijoni, in pa Salus, ki je kupil, tisti, ki ne veste, Sanolabor. In vsepovsod, kjer piše Sanolabor, je v resnici lastnik Salus. To je zelo pomemben podatek, kajti moral bom popraviti kolega, namreč ne gre za 20 odstotkov na trgu, ki ga obravnavata dva grosista, to se pravi mariborskega in ljubljanskega, ampak gre praktično za skoraj 30 odstotkov. In to je zelo pomemben za ti dve podjetji, ki seveda vesta, da če se bo uveljavila določba s 1. 1. 2022, bosta končno v svoj portfelj dodatni denar, ki pa je zelo pomemben iz naslednjega naslova. Firma Kemofarmacija, ki je v tuji lasti Nemcev oziroma Američanov, bo seveda nagrajena, ker bo dobila praktično več kot tretjinski delež na slovenskem trgu. Dočim Salus, ki ima skrite lastnike, pa vsi vemo točno, kateri so, in so Slovenci, pa bo končno lahko s pridobitvijo novega tržnega deleža tudi to firmo prodal za bistveno lepše denarja in točno to napovedujem, da se bo zgodilo, če bomo to dopustili. Zakaj je to pomembno? Zato, ker bomo imeli na koncu samo še dva playerja v slovenskem prostoru, dva velika grosista, ki bosta res postavljala pogoje, pa se bodo farmacevti lahko postavili na trepalnice, ampak pogoji takšni, kot jih bodo določili oni, in točno to bodo lahko prodajali. Kar se tiče regulacije. V slovenskem prostoru imamo mi dva velika regulatorja, ki bdita nad tem, kaj je s slovenskimi zdravili. Eno je agencija, ki jasno bdi nad tem, kakšna zdravila se sploh lahko prodajajo, in drugo je nenazadnje, kar je zelo pomembno, pa zdravstvena blagajna, ki pa določa mejo, kakšna zdravila se bodo prodajala za tisto ceno, kar mi dobavljamo po receptu. Zakaj je to pomembno? Kajti v tem delu cene je pa seveda variabilni del, kjer se pa delajo zaslužki. In to je tisti del, kjer je dopusten, kjer se ustvarja marža. In danes, ko imamo grosiste, ki so v javni lasti, poudarjam, ki so v javni lasti, je več kot jasno, da zato prihaja do razlik v ceni in je v Ljubljani zato aspirin cenejši kot v Celju, če mi to hočemo ali ne. Tisti trenutek, ko bomo ukinili te grosiste, bodo te cene drastično zrasle. Zrasle bodo pa zato, Ljubljana ne bo več mogla postavljati limita in zagotavljati svojim uporabnikom nižje cene, ampak jih bo lahko samo takšne, kakršne jih bo prodal eden od dveh grosistov. Zato tisti, ki si delate utvaro, da bomo rešili s tem vse probleme − jih ne bomo. Na Ministrstvu za zdravje ena oseba, ena oseba pravzaprav že vsa leta do zdaj, mimogrede bila je nekoč v službi v Salusu, danes pa je na Ministrstvu za zdravje, ustvarja in seveda pritiska, da do te vertikalne prekinitve tudi pride. In ni slučaj, da je temu tako. In če si bomo mi tukaj mazali oči in se skrivali in govorili o nekih direktivah, da je temu res tako, bomo naredili samo v Sloveniji veliko škodo. Povejte mi en argument, en samcati argument, zakaj bi ukinjali grosiste, ki so praktično v lasti 100 % lasti lekarn oziroma v mariborskem primeru občin, lokalne skupnosti. Bi jih ukinili zato, si bodo ta trg razdelili tujci. En argument, pameten argument. Če je argument neodvisnost farmacevtov, mi povejte, kakšno vlogo bo farmacevt imel kasneje, ko bo še vedno v lekarni nekdo direktor, ki ni farmacevt. Neodvisnost in strokovnost si farmacevti zagotavljajo s strokovnostjo in da znajo reči tudi ne takrat, ko je to potrebno, ne glede na to, kdo upravlja s samim grosistom. Da je pomemben grosist, se je izkazalo v času epidemije. Eni se temu seveda posmehujete, dejstva so pa naslednja. V Ljubljani, če ne bi bilo grosista, ki je dodatno zagotovil zdravila v višini 8 milijonov, določbe Vlade, ki je določila, da lahko vsak prejme samo en izvod zdravila, se pravi, en produkt zdravila na recept, to praktično ne bi bilo izvedljivo. Pa vam povem zakaj? Ker ne bi bilo dovolj zalog. Zasebniki imajo že danes resen problem, ker tega v resnici ne morejo zagotavljati. Nimajo kapacitet zaradi tega, ker tudi nimajo tolikšnega kapitala, zato vedo, da se ne morejo boriti proti velikim in zato pristajajo na vse mogoče kupčije velikih grosistov zato, da seveda lahko speljejo tisti podel, to pa je končna prodaja. prodaja. Seveda so lekarne posebnega pomena. Lekarne niso trgovina. Vsi, ki to trdite, imate prekleto prav. Vendar Evropsko sodišče jasno povedalo, da so grosisti pa v okviru svobodne gospodarske pobude. Ker če temu ne bi bilo tako, Salus in Kemofarmacija ne bi obstajala, zato nehajmo fantazirati in pripovedovati pravljice, da so to grosisti pod nekim posebnim pomenom. Ker niso. Vsakdo jih lahko ima. Nenazadnje morate vedeti nekaj, Univerza v Ljubljani ima tudi svoja podjetja, ki jih ustanavlja. Po tej logiki, recimo, dam primer, ne razumem, zakaj v enem delu javnega sektorja to prepovedujemo, v drugem delu to masovno dovoljujemo. Skratka te stvari preprosto ne gredo skupaj in ne zdržijo. Drugi del, ki je pomemben v tem zakonu, pa so seveda omejitve, kdaj in kje se lahko ustanavljajo lekarne. Nekaj občin se strašansko boji in nekateri ste danes tudi javno izrazili to, kar ste seveda prebrali v dokumentih, ki so nam jih poslali vsem nam poslancem in poslankam, to pa je, da obstaja bojazen in strah, da se bodo lekarne zdaj v glavnem samo še ustanavljale v mestih. To seveda preprosto ne zdrži, ker če bi bilo temu res tako, potem lekarne, recimo konkretno Lekarna Ljubljana, ki ima ta hip tudi največ interesa, ne bi ustanavljala lekaren tam, kjer so začele banke in pošte zapirati svoje poslovalnice. Ravno kontra se dogaja. Je pa res, da seveda ne odpira tam, kjer lokalna skupnost ne izkaže interesa. v končni fazi je lekarniška dejavnost na primarnem nivoju, kar pomeni, da mora o tem odločati lokalna skupnost. Mi v Republiki Sloveniji še vedno ne želimo in nočemo dati lokalni skupnosti tiste veljave, to pa je lokalna samouprava, ki je neodvisna od države, in zato hočemo imeti po novem zraven še soglasje Lekarniške zbornice in istočasno še Ministrstva za zdravje. Lepo vas prosim, pa kaj še. Pa kaj še! Bo zdaj Ministrstvo za zdravje vedelo bolje od lokalne skupnosti, kje so potrebo po lekarni in kako je ta mreža razdeljena? Ministrstvo za zdravje, oprostite, ena oseba, zopet ena in ista oseba predlaga ministru, kakšne bodo rešitve na področju lekarniške mreže. Zato se mi zdi ta ukrep skrajno neprimeren. Je pa res, da si je Ministrstvo za zdravje dovolilo še en svojevrsten ukrep, to pa je, da je začelo Ljubljani, ko je želela odpreti lekarno, reklo, da je pomembno število prebivalcev. Število prebivalcev, se strinjam, da je merilo, ko postavljamo različne, takšne in drugačne oblike javnih mrež. Vendar je treba upoštevati, kdo vse pride v to mesto. Mi smo ugotavljali na področju primarnega zdravja, da pravzaprav imamo resne probleme, ker v določena mesta pač gravitirajo še druge oblike ljudi, to so študentje, turisti in pa dnevni migranti, ki se vozijo v službo. Kaj to pomeni? To seveda pomeni dodaten priliv in pritisk na odjemna mesta določenih storitev, zdravstvenih storitev, v našem današnjem primeru pa lahko seveda govorimo tudi o lekarniški mreži. In to je seveda zanimivo, ker Ministrstvo za zdravje po novem trdi naslednje, da zdaj ni več v Ljubljani pomembno samo število prebivalcev v Ljubljani, ampak je zdaj po novem že kar četrtna skupnost odločujoča, se pravi, število prebivalcev v četrtni skupnosti. To je nekaj takšnega, kot da bi v neki drugi manjši občini, kjer četrtnih skupnosti ni, ne bilo pomembno število občine, ampak v resnici vaška skupnost. res smo prišli na vse nemogoče konce ob tem, da to seveda v zakonu sploh nikjer ni zapisano. Sploh to nikjer ni določeno. To je preprosto pač neka odločitev zopet neke uradnice na Ministrstvu za zdravje, ki pač na ta način onemogoča že vrsto let, da bi se lahko določene stvari sprovedle. Sam menim naslednje. Konkurence med javnimi lekarnami in zasebnimi lekarnami pravzaprav ni, v resnici ne. Vsi zasebni lekarnarji, ki so s koncesijo odprli lekarne, vedo, da seveda lahko s kapitalom, ki ga imajo na razpolago, predvsem govorim iz vidika skladišč, poslujejo toliko, kolikor seveda imajo kapitala. Vsaka večja javna lekarna pa seveda ima to prednost, ker vi veste, da po zakonu mora vsaka lekarna zagotavljati tolikšno in tolikšno rezervo blaga, zato da ima lahko vsak trenutek na razpolago za potrebe, ki jo seveda odjemalci potrebujejo, bistveno lažje si privošči in je seveda tudi hitrejša v dobavi. Na primer, če pridete k zasebniku in rečete, da bi radi neko zdravilo, vam dostikrat reče, pridite jutri, pa vam bomo dobavili. In v tem enem dnevu seveda zasebni lekarnar pride in priskrbi to zdravilo. Če pridete v javno lekarno, pa reče, pojdite v tisto poslovalnico in tam to imajo, ali pa, čez eno uro boste imeli to zdravilo, samo da pripeljemo iz skladišča. Zaradi tega, ker imajo bistveno večje možnosti, da si privoščijo tako velike zaloge. Ker je zakon jasno napisan. In tukaj bi kvečjemu Ministrstvo za zdravje moralo koncesionarjem omogočati, da se ta nivo bistveno zmanjša, zato da bi lahko lekarnarji dobavljali tista zdravila, ki gredo bistveno bolje in več v promet. to je že stvar diskusije, zato seveda tukaj predvsem apeliram na vse nas poslanke in poslance, dajmo se vsaj enkrat držati enega pravila. Zlata kura, ki nosi zlata jajca, je fino, da jih imamo, vendar, lepo vas prosim, ne ubijajmo zlatih kur. Ko bomo enkrat ubili zlato kuro, zlatih jajc več ne bo. Res jih ne bo. Lokalne skupnosti z denarjem tako, kot je danes že nekdo povedal, z dobičkom vračajo to po odloku nazaj v zdravstveno dejavnost in v tisto sfero, ki omogoča prebivalcem bolj kvalitetno in zdravo življenje. Še enkrat ponavljam, v Ljubljani se je z 21 milijoni evrov prenovilo praktično vse strehe osnovnih šol in vrtcev, ki so bile narejene iz azbesta, obnovili so se vsi zdravstveni domovi na račun tega denarja. Povejte mi, kdaj bosta Salus in Kemofarmacija dala en evro

Hvala lepa. Naslednja je na vrsti mag. Bojana Muršič. Predstavila bo stališče Poslanske skupine SD. Izvolite. MAG. Hvala, podpredsednica, za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Zakon o lekarniški dejavnosti je bil v preteklosti deležen nekaj poskusov in sprememb in dopolnitev. Nekajkrat je na poslanske klopi prišel s strani Vlade, nekajkrat pa so spremembe ter dopolnitve omenjenega zakona na naše klopi prišle s strani poslanskih kolegov. Spremembe so se nanašale na različna področja zakona. Skupna točka v večini teh pa je bila odprava vertikalnih povezav. Tudi današnji zakon je prišel izpod peres poslanskih kolegic in kolegov. Predlagatelji v uvodu navedejo, da smo družba, ki se hitro stara, v celotni Evropi beležimo porast deleža starejših prebivalcev, ki so stari nad 65 let. Po njihovem mnenju bo izvajanje lekarniške dejavnosti v starajoči družbi vse bolj pomembno. Vse več bomo koristili lekarniške storitve, zato je po njihovem mnenju nujno, da se zakonsko uredi ustrezna dostopnost do zdravil za vse državljanke in državljane. Glavni cilj zakona so dostop do lekarniških storitev pod enakimi pogoji, zagotovitev kakovostne lekarniške storitve ter kakovostno in učinkovito preskrbo z zdravili. Rešitve, ki so si jih v vrstah predlagatelja zamislili, urejajo gravitacijsko območje ter ureditev položaja dnevnih in sezonskih migrantov pri določanju lekarniške mreže. Odpravljajo se neustrezne omejitve soustanoviteljstva javnih lekarniških zavodov na sosednje občine ter implementacija direktiv Evropske unije. Ob pregledu zakona smo v Poslanski skupini Socialnih demokratov ugotovili, da bi se z nekaterimi rešitvami morda tudi lahko strinjali, nekatere rešitve pa se nam zdijo malce sporne. branju zakonskega predloga smo prejeli kar nekaj mnenj ter stališč različnih deležnikov, ki se jih spremembe ter dopolnitve tudi dotikajo. Odzivi so različni. Nekateri zakon podpirajo in v njem vidimo dobre rešitve, drugi spet opozarjajo, da je morebitno sprejetje tega zakona lahko še škodljivo za lekarniško dejavnost v Sloveniji. V prejetih stališčih lahko preberemo, da bo sprejetje zakona imelo veliko negativnih posledic na mrežo javnih lekarn. Prišlo naj bi do ogrožanja strokovne neodvisnosti farmacevtskih delavcev in ekonomskega vpliva na strokovne odločitve farmacevtov. V Poslanski skupini Socialnih demokratov menimo, da je potrebno ohranjati, zagotavljati ter krepiti javno mrežo lekarn, ki bo našim državljankam in državljanom nudila dostopna in kakovostna zdravila ter tudi svetovanje. Smo pa mnenja, da se je novele lekarniškega zakona potrebno lotiti tudi širše in bolj poglobljeno, zato tudi predlagamo, da se morebitne ugotovljene težave in neskladja tudi odpravijo. Ta odprava pa mora biti opravljena na način, da bo v oblikovanje vsebina zakona vključena čim širša zainteresirana javnost ter stroka in da bomo na koncu prišli do zakonske materije, ki ne bo povzročala neskladij in bo zagotavljala našim državljankam in državljanom kakovostno in javno dostopno mrežo lekarn, ki bodo nudile kakovostna in dostopna zdravila. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Miha Kordiš. Predstavil bo stališče Poslanske skupine Levica. Izvolite. za besedo, predsedujoča. Oskrbo z zdravili v tej državi v Levici kot socialisti pojmujemo na enak način kot zdravstveni sistem kot nekaj, na čemur se ne dela dobiček, kot nekaj, kar ni namenjeno biznisu, ampak zadovoljevanju osnovnih potreb državljank in državljanov. Če je slovenski javni zdravstveni sistem že 30 let tarča privatizacijskega obleganja, če smo kratki za 500 milijonov evrov vsako leto za investicije v ta javni zdravstveni sistem, pa se ta še vedno nekako drži v zasledovanju družbenega mandata, to je oskrba državljank in državljanov z zdravstvenimi storitvami, je na področju lekarn slika nekoliko drugačna. Do neke mere je področje lekarniške oskrbe privatizirano, ni pa to področje liberalizirano. Se pravi, ne glede na to, ali imamo javne lekarne ali imamo zasebne lekarne, je regulacija taka, da varuje ljudi pred raznoraznimi malverzacijami oziroma pred avtohtonimi tendencami kapitalizma, ki se kaj lahko prikradejo v prav vsako panogo takoj, ko jo država spusti izvajati. Kakšne so posledice oskrbe z zdravili kot biznisa, vemo. Verjetno največja nevarnost je prekomerna uporaba zdravil. Če lekarne delujejo kot običajni biznisi, če niso primerno zavarovane s temeljnimi regulativami, potem seveda po tržnih principih poskušajo maksimizirati dobiček. In kako lahko lekarna maksimizira dobiček? če je to trgovina, ki prodaja zdravila, edino na način, da prodaja še več zdravil. In ljudje, ki zdravil sploh ne bi potrebovali ali jim v prevelikem obsegu celo škodujejo, pridejo v lekarno, ta zdravila kupijo, denar v lekarni pustijo, jih konzumirajo, sami sebi naredijo škodo, s tem škodujejo tudi javnemu zdravstvenemu sistemu. Na srečo nismo še v taki, lahko rečemo, ameriški situaciji na področju oskrbe z zdravili pri nas. Zakon, kot ga imamo trenutno, je približno ustrezen, je pa zelo neustrezno to, kar danes obravnavamo tipičen lobističen zakon, prestreljen z lažmi in vrsto napačnih sklepanj. Njegovi predlagatelji pravijo, da smo družba, ki se stara, da imamo vse več dnevnih migrantov, in iz tega nekako uspejo potegniti zaključek, da za to pa potrebujemo več lekarn. Kar sploh ni res. Sploh si ne predstavljam, kako lahko to dvoje zloži skupaj in pride do tega zaključka, da potrebujemo več lekarn, kaj šele da bomo do več lekarn prišli na način, da bomo sprostili regulacije, ki sedaj omejujejo proliferacijo lekarn na način običajnega biznisa. V resnici gre za zakon županskega lobija in nič kaj več. Prej sem dejal, da je področje lekarništva pri nas do neke mere privatizirano, da pa ni liberalizirano. Moram na tem mestu malo podrobneje prijeti za to, ko rečem, da je privatizirano. Lahko je dejavnost pravnoformalno privatizirana, nekdo vodi lekarno kot zasebnik, ima koncesijo, lahko pa imamo, tako kot v primeru ljubljanskega župana in Ljubljanskih lekarn, de facto privatizirano lekarno, ki je v javni lasti, ampak se z njo dela kot z običajnim komercialnim fevdom. Rezultati na koncu dneva so enaki. In interesi po širjenju lovk županskega lobija so v ozadju tega zakona. Seveda v Levici podpiramo javne lekarne, ampak te javne lekarne morajo delovati v javno korist in ne da se zgolj spreminjajo v korita, tokrat pač šerifov na lokalni ravni. Zakon, kot ga obravnavamo, bi pomenil monopolizacijo, centralizacijo in uničenje manjših lekarn, tudi koncesionarjev na področju lekarništva in na koncu bi prišli do še več lekarn in do porasta porabe zdravil in ne boljše zdravstvene oskrbe ali dostopnosti zdravil za državljanke in državljane. Še eden izmed argumentov, ki stoji za tem zakonom, je, da imamo pri nas podpovprečno število lekarn glede na Evropsko unijo. Ta podatek dejansko drži, ampak je podpovprečnost v številu lekarn v resnici znak razvitosti. Kje je najmanj lekarn? V razvitih državah, recimo v skandinavskih. Kje jih je največ? V podrazvitih državah, ki mejijo na tretji svet, kot so to Grčija, Bolgarija in podobno. in podobno. Zakaj je tam največ lekarn? Zaradi tega, ker so najbolj sesuti zdravstveni sistemi, še posebej javni zdravstveni sistemi, ki naj bi servisirali potrebe, in je posledično zdravstvena oskrba državljank in državljanov slaba, ljudje se pač zdravijo sami, kakor vejo, kakor znajo in se obračajo na lekarne po zdravila, če seveda imajo denar za to. Posledica tega je večja prodaja zdravil brez recepta, prehranskih dodatkov. Dobili so torej več lekarn, niso pa dobili več zdravja. Tudi če pogledamo splošne zdravstvene podatke, so te države z večjim številom lekarn, višjo konsumpcijo zdravil, slabše od, recimo, Skandinavije, ki ima manjše število lekarn. Slovenija bi se rada s takimi predlogi, kot je današnji, premaknila po podobni poti, če vemo, da smo že zadnje leto in pol pospešeno izpostavljeni pritisku po privatizaciji javnega zdravstvenega sistema. Opustošen javni zdravstveni sistem, kot sem že izpostavil, se bo tako ali drugače prevedel v večjo konsumpcijo zdravil, ko bodo ljudje iskali načine, da pomagajo sami sebi. Še toliko lažje jim bodo priskočili na pomoč v kakšnih lekarnah, če se število lekarn poveča in če se regulacije, ki trenutno urejajo področje lekarništva, sprostijo. Amerikanizacija lekarništva je torej tista glavna nevarnost, ki nas mora pri tem zakonu skrbeti. Eventualno s to deregulacijo pride monopolizacija trga, oblikovanje monopola oziroma duopola. S konkretnimi določbami v temu zakonu lahko to intenco raztolmačimo. Ta prvi je redefinicija gravitacijskih območij lekarn na način, da bi ta vključevala tudi dnevne in sezonske migrante. To je nek kvantitativen, za lase privlečen argument. Če je na nekemu območju 6 tisoč ljudi, imaš po zakonu pravico ustanoviti novo lekarno. To je že obstoječa regulativa. Če jih je več kot 2 tisoč 500, lahko ustanoviš podružnico. No, ta zakon v tovrstna gravitacijska območja posega in bi pomenil, da se lahko na istemu teritoriju pojavi več lekarn z agresivnejšo komercialno promocijo. Podobno se črta besedica »sosednjih« v določbi, da mrežo lekarniške dejavnosti v skladu s tem zakonom na primarni ravni zagotavlja občina ali več sosednjih občin skupaj. Se pravi, da bi mrežo na primarni ravni lahko sestavljale tudi občine, ki ne mejijo ena na drugo. Če mi že prej niste verjeli, ko sem dejal, da gre za lobističen zakon, potem vas ta določba zagotovo prepriča. Nadalje, predlagatelji dopolnjujejo in rušijo člen, ki določa mrežo lekarniške dejavnosti na primarni ravni, člen, ki določa najmanjše možne razdalje med lekarnami in podružnicami lekarn na urbanih in ruralnih območjih. Tu dodajajo, da ta odstavek ne velja, če se pridobi soglasje Ministrstva za zdravje, ampak dalje brišejo potrebo, splošno potrebo po soglasju ministrstva za ustanovitev lekarn. In za zaključek lajšajo še pogoje za to, kdo je sploh lahko direktor javnega lekarniškega zavoda. Natančneje, brišejo tretjo alinejo tretjega odstavka 33. člena, ki pravi, da je za direktorja javnega zavoda lahko imenovan, kdor ni hkrati član sveta zavoda istega ali drugega javnega lekarniškega, zdravstvenega ali socialnovarstvenega zavoda. Za zaključek. V Levici si želimo javno mrežo lekarn, ki bi v celoti delovala pod okriljem javnih organov pod nadzorom izvoljenih predstavnikov in pod usmeritvami usmeritvami za zasledovanje družbenega mandata in ne kakršnegakoli dobička. Za to smo se tudi v preteklosti že borili v tem državnem zboru v prejšnjemu mandatu, za to, da se, recimo, prepovedo vertikalne povezave, ki bi integrirale maloprodajo in veleprodajo zdravil, ker imamo svarilnih primerov iz drugih držav križem sveta več kot dovolj, kaj tovrstna monopolizacija trga pomeni. Kolateralna škoda tega reza v vertikalne povezave pa so seveda javne lekarne, ki delujejo pod občinskim okriljem, za katere smo pa ravno tako tudi v preteklosti že večkrat predlagali, predlagali, da morajo zanje veljati drugačne določbe, da če gre za javno instance pod javnim okriljem, ne sme biti posledica zakona in določb zakona, ki preprečujejo vertikalne povezave, ta, da se javne lekarne ali javne veledrogeriste na občinski ravni privatizira, ampak se jim mora dovoliti organizirano delovanje. Znotraj tega, uvodoma v stališču sem že pojasnil, nastopi pa še nek drug problem, da tudi če imamo tukaj javno lekarniško infrastrukturo, imamo opravka z župani, lokalnimi šerifi, ki s to infrastrukturo delajo kot svinja z mehom, jo dobesedno plenijo, namesto da bi svoj mandat razumeli za dobrobit ljudi, za uresničevanje družbenih ciljev in ne kot zgolj nek egotrip moči,

Hvala za besedo, spoštovani predsednik. Spoštovani kolegice in kolegi! Ko razpravljamo o lekarniški dejavnosti, v Novi Sloveniji zastopamo izhodišče, da naj javni zavodi poskrbijo za lekarniško oskrbo prebivalstva, zlasti na območjih, ki za koncesionarje tržno niso zanimivi, tudi na podeželju. tudi na podeželju. V Poslanski skupini Nova Slovenija – krščanski demokrati vedno znova poudarjamo, da je izjemnega pomena to, da imajo vsi državljani ustrezen dostop do oskrbe z zdravili ne glede na to, ali zdravila zagotavlja koncesionar ali javni lekarniški zavod, zato so razlikovanja v prid javnih zavodov neutemeljena. Večjo izbiro in nižje cene dosežemo z več konkurence ne z monopolizacijo trga v prid javnim zavodom, zato je s tega vidika pomembno, da se ustanavljanje lekarn sprosti, vendar ne na račun nižje strokovnosti. Strokovnost zaposlenih, na katero moramo biti v lekarniški dejavnosti še posebej pozorni, je izjemnega in ključnega pomena. Vsak, ki vstopi v lekarno bodisi po zdravila ali medicinske pripomočke, pričakuje, da bo od zaposlenega, navadno je to magister farmacije, dobil zanesljiva navodila za jemanje zdravil oziroma uporabo medicinskih pripomočkov pa tudi, da mu bodo v lekarni odgovorili na morebitna dodatna vprašanja za boljše poznavanje samega zdravila ali medicinskega pripomočka. Pričujoči predlog zakona med drugim prinaša spremembo opredelitve gravitacijskega območja, v katerega bi se po novem vštevali tudi dnevni in sezonski migranti na območju delovanja lekarne. Dodaja se tudi možnost ustanavljanja lekarn na krajših razdaljah od predpisanih, če to narekujejo potrebe prebivalstva. Na urbanih območjih je predpisana razdalja 400 metrov, na drugih območjih pa 5 kilometrov do druge lekarne. Poslanci Nove Slovenije bomo danes pozorno poslušali razpravo o noveli Zakona o lekarniški dejavnosti in od tega bo odvisno naše glasovanje. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Mojca Žnidarič bo predstavila stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra. Hvala za besedo, predsednik. Lep pozdrav vsem prisotnim! Že dolgo vemo, da se soočamo z neizogibnimi demografskimi spremembami. Zaradi manjšega števila rojstev kot v preteklosti in podaljševanja trajanja življenja se soočamo s hitrim staranjem prebivalstva, ki naj bi bilo v Sloveniji bolj intenzivno kot v povprečju Evropske unije. Po podatkih Urada za makroekonomske analize in razvoj bo naraščanje deleža prebivalstva, starejšega od 65 let, pomembno vplivalo na povečanje izdatkov za pokojnine, zdravstvo, dolgotrajno oskrbo in za druge s staranjem povezane izdatke. Slovenija po višini teh v prihodnosti znatno izstopa v primerjavi z drugimi državami Evropske unije. Staranje prebivalstva bo zahtevalo tudi spremembe na področju socialnega varstva, zaposlovanja ter odzive politik na številnih drugih področjih, tudi na prilagoditvi okolja in storitev starejšim. Iz navedenega lahko sklepamo, da obstaja povezava med izdatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje, namenjenimi lekarniškim storitvam in demografskimi spremembami, čeprav slednje še zdaleč niso edine, ki so prispevale k povečanju sredstev namenjene za lekarniško dejavnost v zadnjih petih oziroma šestih letih. Dejstvo pa je, da je izvajanje lekarniške dejavnosti v starajoči se družbi, v katero zagotovo sodi tudi Slovenija, vedno bolj pomembno. To kažejo tudi podatki o povečanju števila farmacevtov na tisoč prebivalcev v Sloveniji. Leta 2015 je bilo na tisoč prebivalcev 0.58 farmacevta, leta 2019 pa že 0,7 farmacevta. Nedvomno drži, da prebivalci v čedalje večji meri koristijo lekarniške storitve, pri tem pa nedvomno moramo slediti cilju, da vsem zagotovimo ustrezno dostopnost zdravil pod enakimi pogoji. Ena od rešitev, ki bi lahko vodila do tega cilja, je tudi deregulacija lekarniške dejavnosti. Izkušnje kažejo, da je le-ta običajno usmerjena v povečanje dostopnosti zdravil in zniževanje cen zdravil v prosti prodaji. Rešitve v noveli Zakona o lekarniški dejavnosti lahko strnemo v štiri sklope. Prvi sklop se nanaša na pojem gravitacijskega območja. Ta pojem se namreč spreminja tako, da so po novem v definicijo vključeni tudi dnevni in sezonski migranti. Slednji absolutno vplivajo na učinkovito preskrbo z zdravili in medicinskimi pripomočki na določenem območju. Tudi oni se v času svojega bivanja na določenem območju oskrbujejo z zdravili in medicinskimi pripomočki. V drugi sklop sprememb lahko uvrstimo tiste, ki se nanašajo na po našem mnenju neustrezne omejitve soustanoviteljstva javnih lekarniških zavodov na sosednje občine. Občina ima namreč v skladu z veljavno zakonodajo originalno pristojnost zagotavljati preskrbo z zdravili, pri tem ni smiselno, da se jih po soustanavljanju javnih zavodov omejuje samo na sosednje občine. Gre namreč za nelogično omejevanje občin pri izvajanju njene izvorne pristojnosti, to je zagotavljanje lekarniške dejavnosti na primarni ravni. Poleg tega ni nobenega trdnega razloga, zaradi katerega se občine ne bi mogle odločiti za bolj gosto mrežo, kot je mreža, ki jo določa veljavni zakon. Tretji sklop sprememb se nanaša na vprašanje nakupa blaga in storitev od povezanih oseb znotraj javnega sektorja. Z novelo se odpravlja prepoved ustanavljanja lastnih dobaviteljev s strani javnih lekarniških zavodov, pri čemer gre za zagotavljanje kontinuirane in stabilne oskrbe prebivalstva z zdravili. Četrti sklop sprememb pa se nanaša na možnost sklepanja pogodb, na podlagi katerih bi lahko javni zavod ene od pogodbenih strank izvajal svojo dejavnost tudi na območju druge pogodbene stranke. Takšna rešitev bi bila v prid predvsem majhnim občinam, kjer ustanovitev lastnega zavoda ne bi bila smotrna. V Poslanski skupin Stranke modernega centra bomo novelo Zakona o lekarniški dejavnosti podprli. Hvala lepa. Mag. Andrej Rajh bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. MAG. Spoštovani predsednik! Predstavnikov Vlade ni. Kolegice poslanke in poslanci! Poglavitna sprememba obstoječega zakona se nanaša na odpravo prepovedi tako imenovanih vertikalnih povezav. Veljavna prepoved vertikalnih povezav v preprostem jeziku pomeni, da javni lekarniški zavodi ne smejo ustanavljati lastnih dobaviteljev ali veletrgovcev za dobavo zdravil. Prepoved vertikalnih povezav je v veljavi od decembra 2016, v prehodnem obdobju, ki se izteče konec letošnjega leta, pa morajo javni lekarniški zavodi prilagoditi svoje poslovanje. To pomeni, da morajo prekiniti vezi s svojimi veledrogeristi oziroma svoje hišne veletrgovce prodati, celo prisilno prodati. Vprašanje, kakšna bo tako dosežena cena, je sila neprijetno, odgovor pa preprost, zelo nizka. Javni lekarniški zavodi bi z novo spremembo dobili priložnost za ustanovitev svojih veledrogeristov, kar nekateri akterji pozdravljajo. Ocenjujejo namreč, da je javno zdravje tako pomembna dobrina, da se položaj javnih lekarn ne more popolnoma primerjavi z zasebnimi lekarnami. Za zasebne lekarne vertikalno povezovanje že sedaj ni dovoljeno, toda z izjemo takšnih povezav za javne lekarne to ne vodi v neposredno v neenakovreden položaj zasebnikov, kajti za javne lekarne tako kot za javne zdravstvene zavode so po njihovem mnenju dopustna določena odstopanja in izjeme. Sicer lahko pridemo do situacije, ko bodo zasebni ponudniki zdravil kurili ceno na trgu. Gledano širše in z upoštevanjem stališč Trgovinske zbornice Slovenije in Skupnostji občin Slovenije pa je odprava prepovedi vertikalnih povezav zgolj za javne lekarniške zavode diskriminatorna, saj v neenak položaj postavlja zasebne lekarne. Zadnje velja 100 % prepoved ustanavljala lastnih veledrogeristov, v neenakopraven položaj bi z odpravo prepovedi vertikalnih povezav lahko spravili 107 veletrgovcev z zdravili v zasebni lasti in 87 zasebnih lekarn, pravijo v omenjenih stanovskih organizacijah. V Stranki SAB poudarjamo, da je lekarniška dejavnost javna služba in del zdravstvene dejavnosti, katere glavni namen je varovanje javnega zdravja in ustrezna preskrba z zdravili in medicinskimi pripomočki. Ne glede na to, ali se lekarniška dejavnost izvaja v okviru javnega zavoda ali podelitve koncesije zasebniku, gre za visoko regulirano dejavnost tako v Sloveniji kot v Evropski uniji, in tako je tudi prav. Večina držav Evropske unije dovoljuje horizontalno povezovanje ali združevanje s specializirano trgovino, medtem ko vertikalna integracija v splošnem ni dovoljenja. V sosednji Avstriji so vertikalne integracije sicer možne, a so omejene, na Finskem pa je, denimo, prepovedano tako horizontalno kot vertikalno povezovanje, tretji primer pa je Nizozemska, kjer država ni nikoli ni postavljala geografskih ali demografskih meril za odpiranje lekarn. Poudarjamo, da se bo dnevni ali sezonski migrant lahko sam odločil, kje bo kupoval zdravila, bodisi v občini, kjer je doma, bodisi v mestu, kjer ima službo, zato so predlogu nenaklonjene mestne občine, medtem ko ima Skupnost občin Slovenija pri pri tem pomisleke. To pa je neposredna varovalka tudi za manjše lekarne na ruralnih območjih. Že danes vam občani s podeželja ponekod lahko povedo, da si želijo lekarne v svojem kraju, toda to brez soglasja občine ne more biti. Izenačeni pogoj sosednjih občin ne pomeni nujno razpada mreže lekarn v manjših krajih. Da sklenem. Ko sprejemamo zakonodajo za področje lekarniške dejavnosti, je treba venomer imeti v mislih, da lekarne niso za to, da ustvarjajo dobiček, temveč prispevajo k javnemu zdravju in zasledujejo javni interes. Storitev lekarniške dejavnosti mora biti zato dostopna vsem prebivalcem pod enakimi pogoji. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Besedo ima predlagatelj. Hvala lepa za besedo, predsednik. Uvodoma iskrena zahvala vsem, ki so predstavili svoja stališča in so v svojih stališčih nekako realno kritično z besedo prikazali stanje, tako dobro kot slabo, v samih lekarnah. Moram priznati, da s tem predlogom zakona se ne spuščamo v področja, ki so lahko še bolj še bolj urejena na način, ki ne gredo v prid, v tem primeru, ustanoviteljem lekarn na primarni ravni, in to je županom. Kajti želeli smo ali naša želja kot predlagatelja je, da se v osnovi nekako resnično poskuša priti do spremembe, ki gredo resnično zgolj in samo v korist uporabnikov lekarn. Dejstvo je, kot sem tudi v predstavitvi prikazal, da ne moremo reči, da delovanje lekarn ni zadovoljivo. Žal se pa soočimo s to tako imenovano ekonomsko kategorijo ali ceno, jo vsak, ki zaide v lekarno, preprosto mora tudi plačati tovrstno storitev. In tukaj je ta ključ problema, ki se ga nekako s to predlogo sprememb tudi dotikamo. Tako da lahko še enkrat rečem, prav resnično se vam zahvaljujem za to konstruktivno predstavitev. Tukaj moram poudariti, da koalicijski dogovor, ki je za to koalicijo, je v neki določbi tudi zapisano, da morajo nekako občine dobiti tudi večjo avtonomijo. In iz mojega zornega skromnega kota je, da je to tudi ena izmed oblik, ki je poseg v sam lekarniški zakon, ki ima teh 132 členov, in kot sem uvodoma omenil, je težišče zgolj na dveh členih. En je ta, ki se nekako neposredno veže na občine, se pravi župane in mestnih svetov, ki naj bi bili zelo samostojnosti pri teh pri teh odločitvah, čeprav je to nekako pogojeno in so v razpravi nekateri tudi predstavili, da resnično niso v celoti samostojni, kajti neko potrebno predhodno soglasje je vseeno s strani Ministrstva za zdravje in tudi Lekarniške zbornice potrebno.

so tudi edini najboljši poznavalci vseh razmer in potreb lokalnega prebivalstva, in v to se vključuje dejansko tudi ta tako imenovana lekarniška storitev v obliki lekarn ali pa podružničnih lekarn. In tisto, kar je pri tej zadevi pomembno, je, da je prav, da župani pri ustanavljanju vsaj v sedanjih časih, ki je potrebno večja oblika sodelovanja med njimi, med vsemi 212 občinami ali pač pač kakorkoli se že opredeljuje, da niso vezani pri ustanavljanju teh lekarn zgolj na sosednje občine. Tako da menim, da načeloma sploh ne bi smel biti problem, kajti neko sodelovanje, sploh pa sedaj, ko se pogovarjamo o servisu države, preko tako imenovanih sodelovanj na področju upravnih enot, digitalizacije in podobno, so to eno od ključnih zadev skrbi, če temu lahko tako rečem, za starejšo populacijo. In tukaj posegamo v ta tako imenovani 5. in 27. člen obstoječega zakona in tukaj načeloma tudi iz predstavitev nisem zaznal, da bi bil kakšen poseben problem. Druga stvar pa je, ki je bilo, in se zahvaljujem posameznikom, ki so zelo vsebinsko in poglobljeno predstavljali stališče teh tako imenovanih vertikalnih verig. Preprosto se moramo zavedati, da je dejstvo, da tudi lekarne poslujejo z dobičkom. In še kako je pomembno v zvezi s temi dobički, na kakšen način se ustvarjajo. resnici na ljubo je, da se dobički najbolj ustvarijo preko tako imenovanih dobavnih verig prodajnih artiklov, katere pač nabavljamo ali dobivamo v samih lekarnah. In zato se pridružujem vsem tistim, ki so v svojih predstavitvah razpravljali in bili trdno na stališču, zakaj bi se dopuščalo, da po tolikih, če temu lahko tako rečem, kar desetletjih gredo ti dobički v roke, če temu lahko tako neposredno rečem, sedanjih dobaviteljev, ki so celo imensko bili opredeljeni, za katere pa si moramo priznati, da občani od teh ustvarjenih dobičkov nimajo popolnoma nič. In tudi ni realno za pričakovati, da bi bili tudi s kakimi donacijami in podobnim zelo naklonjeni, da bi na posameznih lokacijah v občinah temu sledili. In prav zato je tisto, ki nekako napotuje ali, če lahko drugače rečem, prav kliče, da se omogoči občinam, da preko tako imenovanega javnega lekarniškega zavoda ustanovijo tako imenovane lastne dobavitelje. S tem je nesporno, da v pretežni meri tako imenovani ustvarjeni dobički lekarn gredo izključno v korist krajanov. Kakorkoli že, ali se to pozna potem pri ceni posameznih produktov, ki jih lekarne prodajajo, ali pa dobiček, ki se prerazporeja znotraj občinskega proračuna s potrjevanjem občinskih svetov, prerazporeja v tako imenovane potrebe krajanov. In spet smo pri tistem, kot sem tudi uvodoma omenil, da so župani tiste osebe, ki najbolj poznajo vse potrebe svojih krajanov na lokalnem nivoju.

odzivov v javnosti, je treba priznati, da del zdravstvene stroke, pa bom lahko tudi kar rekel del politike ter interesne zbornice, preprosto ne želijo sprememb, čeprav se s temi majhnimi spremembami v ničemer ne posega v zdravstveno in strokovno pristojnost po samem Zakonu o lekarniški dejavnosti. Kajti omenjena glavna razloga za spremembo, bom še enkrat poudaril, gresta izključno v korist uporabnikov lekarn kot tudi samih občanov ali krajanov. krajanov. To, kar sem uvodoma predstavljal, to je ceno dveh prodajnih artiklov, praktično samo potrjuje ta tako imenovani moment, da ni dovolj samo prijaznost in svetovanje, ki je na dobrem nivoju,

Moram izpostaviti, da Združenje mestnih občin Slovenije, v katerih prebiva, če grobo rečem, skoraj dobra četrtina slovenskih občanov, si preprosto želi predlagane spremembe, ki nekako vključuje tudi gostejšo in še bolj dostopnejšo mrežo lekarn. Moram priznati, da se na tem mestu ne bi želel kakorkoli spuščati v dialog s tistimi, ki imajo tako ali drugače pomisleke glede tega, ampak bom samo en primer izjemoma navedel, ki ga nekoliko poznam. Glejte, govora je bilo, če omenim samo za mlajšo populacijo ljudi,

lekarna. Po splošno znanih podatkih je govora o okoli 40 tisoč, če temu lahko tako rečem, interesentov ali koristnikov te lekarne izključno študentske vsebine. Če pogledamo obstoječi zakon, kar je bilo že tudi rečeno, je 6 tisoč tista meja, na podlagi katere se naj bi posamezna lekarna lahko tako ali drugače odpirala. Če samo tak primer pogledamo, vidimo, da se kar določene zadeve odmika od te starejše vsebine tega zakona, ki preprosto sploh ne sledi današnjim potrebam po tovrstnih storitvah. Pa se bom spet dotaknil nekaj – ali se pogovarjamo, da je dostopnost in da so te storitve, če ne bom potem še v nadaljevanju rekel, relativno hitro in dostopne vsem pod enakimi pogoji. V nadaljevanju lahko rečem, da je Skupnost občin Slovenije, ki predstavlja predvsem manjše srednje občine, tudi dala dopis, da se s tem ne strinja. Vendar odkrito povedano, po razgovoru s predsednikom te skupnosti, ki je rekel, ja, ja imate dopis, vendar smo bili nekateri župani preglasovani, popolnoma legalno in legitimno. Hočem reči, da se marsikdo od teh zaveda, da so to stvari, ki jih je najverjetneje potrebno in je zaželeno, da se posega na nek način, ki bo prav gotovo zagotovil tisto, da če se že ustvarjajo dobički iz tega naslova, da ostanejo dobesedno na lokalnem nivoju. So še določene varovalke v tem predlogu, vendar spremembe so relativno skromne s temi enajstimi členi. Objektivna ocena je, da predlagani spremembi nasprotujejo, kot je klasično v Republiki Sloveniji, zbornice. In, bom kar direktno povedal, zbornice praviloma ščitijo svoj tako imenovani cehovski interes. Dejstvo je, da del zdravstvene stroke in politike, pa jim je praktično tudi v takih primerih očitno bolj v ospredju ohranitev, recimo temu, določenih privilegijev, morda pa bi se lahko pogovarjali tudi o kakšni drugi ugodnosti. Sem pa trdno na stališču, da takrat, ko dobivamo tovrstna sporočila, ki niso naklonjena praktično nobenim spremembam, da samo potrjuje tisto, da se stvari naj ohranijo take kot so in bomo na tak ali drugačen način vse sistemsko reševali. Žal se v Državnem zboru mnogokrat ali prevečkrat uporablja tudi v politiki, kako sistemsko se bo vse reševalo. Dogaja pa se, da prihaja do zamenjave političnih oblasti in s tem se sistemska rešitev kar naenkrat ustavi in najbolj zadovoljni so tisti, ki na tak ali drugačen način izkoriščajo tako imenovano priložnost do sprememb, ki pa jih sami praktično ne želijo. Sem na stališču, da se tudi v lekarniški dejavnosti zavedajo naslednjega. Da za pripomočke za zdravje in lajšanje bolečin, ki se praviloma poleg generikov dobijo v lekarnah, uporabnike lekarn praviloma ne zanima, koliko kaj stane, govorim za uporabnike, mene ali kateregakoli občana, sploh pa starejšega. Kajti bistveno pri obisku lekarne je predvsem v tem, da dobiš nekaj, da se počutje izboljša. In dejstvo je, da se tega tudi močno zaveda se tega tudi močno zaveda lekarniški ceh. In ključni razlog za predlagano manjšo spremembo je, da se preprosto vzpostavi tudi nek način, da so zdravila in razni pripomočki za lajšanje bolečin preprosto dosegljivi tudi po nižji ali najnižji možni ceni. Že iz uvodne predstavitve mislim, da je bilo zelo plastično prikazano, moram pa priznati, da bom prav z zanimanjem najverjetneje še v nadaljevanju obiskal marsikateri lekarniški zavod po Sloveniji in nabavljal isti artikel in me prav zanima, kako lekarniški zavodi ponujajo istovrstne izdelke po kakšni ceni ali se temu res sledi. In če sem zelo grob za oceno do sedaj, me res zanima, kakšna je pristojnost Lekarniške zbornice, da ne bom govoril o raznih inšpekcijah, ki bi tudi morale nadzorovati to zadevo. Žal se to dogaja in ni preprosto nič novega. Zato sem velik zagovornik in je tudi pripravljen ta predlog, da se nekako s to tako imenovano vertikalno povezavo preprosto lahko zagotovi večjo konkurenco med dobavitelji, v katero pa prav gotovo morajo biti vključeni tudi z možnostjo lastnih dobaviteljev zavoda. In tukaj bi rad izpostavil nekaj. Tudi, če je v črki zakona to dopuščeno, avtomatično to ne pomeni, da se lahko tudi izvaja. To je v izključni pristojnosti občin, v tem primeru županov, občinskih svetov, ali se odločijo, da to ustanovijo v okviru svojega lekarniškega zavoda, ki ga ustanavljajo. In tisto, kar je še pomembneje, ali bo prišla ali prihaja tudi na tovrstnih področjih tista velika želja marsikaterega župana v Republiki Sloveniji o močnem povezovanju. Več kot je tovrstnega povezovanja, se preprosto tudi iz naslova konkurence generira relativno nizka cena. In mislim, da je to tudi naša dolžnost, če je to tudi mogoče.

Hvala za besedo, predsednik. Lep pozdrav še enkrat, spoštovani kolegice, kolegi! Zdaj v vseh predstavitvah stališč je bilo kar nekaj stvari povedanih, ne bom jih ponavljala, ne tisto o lekarniških mrežah niti ne o razlogih za spremembo tega zakona. Ker nimam dovolj časa se bom kot mariborska poslanka osredotočila na eno in edino zadevo, ki me žuli že lep čas in o kateri že tudi kar nekaj časa javno govorim, to je o prodaji Farmadenta. Zdaj za tiste, ki ne veste, podjetje Farmadent, d. o. o., je eno od vodilnih slovenskih podjetij, ki skrbi za kompletno in celovito oskrbo zdravstva. Njen ustanovitelj so bile Mariborske lekarne, ampak po vseh tistih spremembah, ki so se z zakonodajo zgodile, je v tem trenutku Mestna občina Maribor Zakaj to razlagam? Zato, ker poslovanje družbe obsega oskrbo zdravstva z inovativnimi in kakovostnimi materiali, med katerimi največji delež zavzemajo zdravila, sledijo jim medicinski pripomočki, kozmetika, prehranska dopolnila, kemikalije, veterinarska zdravila ter različne storitve za kupce in dobavitelje. Njihova glavna naloga je kvalitetna oskrba javnih in zasebnih lekarn, bolnišnic, veledrogerij in pa veterinarskih ustanov. V tem trenutku ima Farmadent cirka 70 ljudi zaposlenih in letno ustvari okrog 100 milijonov evrov prometa in krepko čez oziroma cirka milijon evrov dobička. In to je pravzaprav razlog, zakaj se mi zdi pomembno, da tukaj spregovorim o tem, da je popolnoma nedopustno to, kar v tem trenutku počne župan Maribora, je mimogrede SMC-jev župan, ker ga je SMC tudi na to funkcijo predlagala. In kaj počne? Odločil se je, da bo to firmo privatiziral, po domače prodal. Komu ali čemu? Še ne vemo. Zanesljivo pa vemo, da s tem mestni proračun izgubi tisti dobiček, ki drugače vsako leto pride iz tega naslova iz tega naslova v proračun Mestne občine Maribor. Prej je o tem, kaj se je vse v Ljubljani zgradilo seveda tudi iz tega denarja, že govoril kolega Jani. Zato se mi zdi popolnoma, ampak res popolnoma nedopustno, da bi se ta firma Farmadent tudi prodala. Namreč zanimivo je sicer v tem trenutku tudi to, ko sem pregledovala, koliko nekih poslov, tudi zdaj v času covida, je ta firma pridobila iz naslova nabave zaščitne opreme za reševanje življenja, sem ugotovila, da nobenega. In potem bil ta odgovor zelo zanimiv, sploh glede na to, kdo vse je nabavljal zaščitno opremo v času covida, da sploh ne govorimo o vseh tistih »ta pravih« dobaviteljih, ki so to lahko počeli. Firma, ki pa ima know how, ki ima znanje, ki ima v končni fazi tudi te povezave, ki zna, zna, izpolnjuje tudi vse zahtevane pogoje za nabavo medicinske opreme, pa tega ni počela, ampak to je spet drugo vprašanje, vprašanje za tiste, ki to firmo v tem trenutku vodijo. vodijo. Naj še enkrat ponovim, da ostro nasprotujem prodaji Farmadenta, ki jo načrtuje župan Maribora. To so v mariborskem mestnem svetu kolegi iz moje liste že večkrat povedali in tudi župana pozvali, naj tega ne počne. Žal seveda župan teh pozivov v tem trenutku ne sliši. Namreč javni interes Mestne občine Maribor bi moral biti, da denar ostane v občinski blagajni, ne da se proda neki multinacionalki, ki je za povrhu še v tuji lasti. In ker kot rečeno, župan tega ne želi slišati, sem že v mesecu decembru naslovila na Vlado Republike Slovenije tudi pobudo, da onemogoči možnost odtujitve tega občinskega lastniškega deleža družbe, ker bo s tem občini nastala nepopravljiva škoda, in ji tudi predlagala, da se družbi v izogib privatnim interesom dodeli funkcija ključnega državnega partnerja pri nabavi cepiva za covid-19, kar bi bilo vsekakor v javno dobro in pa v korist vseh državljanov. Ko Ko sem dobila potem odgovor od Vlade republike Slovenije, nisem točno vedela, kaj naj naredim, ali se naj zjočem ali pa naj bentim. Ampak ja, tako pač je, takšen je pač tudi odnos te vlade do zelo zelo pomembnih vprašanj sploh v času epidemije. Ampak kljub temu se mi zdi pomembno opozoriti, da bi bilo zelo smiselno tudi s strani župana Maribora razmisliti o tem, ali se kuro, ki nese zlata jajca, proda. In jaz sem prepričana, da je to slabo, predvsem je to slabo za vse občane Mestne občine Maribor, ker seveda s tem izgubimo kvaliteten priliv v proračun, s katerim lahko seveda potem obnovimo tudi kakšno šolo ali pa zgradimo kakšno zdravstveno postajo. Predvsem zato, ker kot izgleda, župan tukaj zadovoljuje neke parcialne interese,

bom dovolil kar spoštovani kolegici odgovoriti, kajti predlog sprememb tega zakona je nekako tudi neposredno povezan s konkretno zadevo. treba je priznati, da se družba Farmadent dejansko lahko reši in ostane v lasti Občine Mariboru, vendar ta odločitev je ta hip v izključni pristojnosti župana kot tudi občinskega sveta. To se pravi, župan lahko predlaga, občinski svet je pa tisti, ki bo potrdil ali zavrnil njegov predlog ali pa celo sam predlagal kakšno zadevo. Zakaj iz tega zornega kota dosti z gotovostjo lahko govorim, da družba, ki ste jo omenili, lahko ostane in deluje dejansko v korist krajanov ali pač Občine Maribor? Ravno z odpravo absolutne prepovedi vertikalne povezave, ki je mogoča s to spremembo 26. člena, kjer se dejansko praktično ta absolutna prepoved vertikalne povezave ukinja. Tukaj bom še enkrat izpostavil, čeprav je bilo s strani nekoga, ki je v svoji predstavitvi tudi navedel, Ustavno sodišče je imelo ustavno presojo, ki se tiče te tako imenovane absolutne prepovedi, vendar je ugotovilo, da takšna prepoved ni v neskladju s samo Ustavo Republike Slovenije, kar pomeni, da zakonodajalec zaradi njene neprimernosti lahko uredi na nekoliko drugačen način, ki pa je v skladu z evropsko zakonodajo. In ravno ta sprememba je sedaj v predlaganem tako imenovanem 26. členu Zakona o lekarniški dejavnosti, zato menim, če če bo današnji predlog šel v prvi obravnavi skozi, da je v drugi fazi ali drugi obravnavi zelo mogoče in tudi realno to zadevo odpraviti na način, da bo ta družba Farmadent ostala v lasti Občine Maribor, je pa, bom še enkrat poudaril, resnično vse v rokah občinskih svetnikov

Vmes se je ta vertikala sicer v Mariboru že prekinila, ampak o tem ne bova midva zdaj tu javno razpravljala, lahko čisto privatno, se pa absolutno strinjam z vami, predlagatelj, da je to v rokah mariborskega mestnega sveta in pa župana, zato še enkrat iz tega mesta pozivam župana, da naj tega ne stori. Obenem pozivam pravzaprav tudi mestne svetnike stranke SMC, da tega ne podpirajo, kar mimogrede zdaj so podpirali.

Celjskih lekarn in v Savinjski regiji s tremi zasebniki pokrivajo potrebe po zdravilih. Nobena občina od teh 12 ni sama lastnica in ne uporablja profitov Celjskih lekarn zato, da zamenjuje azbestne strehe v svoji občini na vrtcih, na šolah, na zdravstvenih domovih in tako naprej.

In v primeru, da se v kateri občini v Ljubljani ali Mariboru dogodi, da rabijo nujno denar, oziroma ugotovijo, da je njihov velegrosist veliko vreden, se bo pač ta zadeva prodala. Tako se dela, poglejte, kot v Ljubljani, zanimivo, ti komercialni interesi nastopajo, govorili smo o Soči pa funkcionalnih zemljiščih, govorili smo o Rogu, kaj se z njim dogaja, danes zjutraj smo govorili o Križankah, kjer ima Srednja šola za oblikovanje in fotografijo prostore. Poglejte, očitno se eno govori, drugo je pa rezultat tega. In gre za očiten lobističen zakon, ki vsebuje vrsto neresnic in tudi napačnih sklepanj, vsaj tako se želi prepričati poslanke in poslance tu notri in pa javnost. Predlagatelj pravi, da smo družba, ki se stara, kar je sicer res, in da je vse več dnevnih migrantov zlasti v Ljubljano in da to pomeni, da se rabi več lekarn in da je zato ponovno ponovno treba definirati gravitacijsko območje za ustanavljanje lekarn. In predlagatelji bi gravitacijska območja redefinirali tako, da bi imeli, ker imajo recimo Ljubljanske lekarne interes poslovati tudi drugod po Sloveniji, kar trenutno ne morejo, in to bi dejansko pomenili eno monopolizacijo, centralizacijo in uničenje manjših lekarn in pa koncesionarjev na področju lekarništva. Predvsem pa bi dobili še več lekarn. Glejte, in njihov argument je, da je potreb več in zato potrebujemo več lekarn. Ampak to ne drži. Predlagatelji, argument, da je pri nas podpovprečno število lekarn glede na Evropsko unijo, če beremo gradiva, ni točen. Sicer drži, ampak v tem primeru ta podpovprečnost pomeni znak razvitosti. Bom utemeljil naprej, namreč podatki kažejo, da je najmanj lekarn v najrazvitejših državah, torej ekonomsko in družbeno najrazvitejših, na primer v Skandinaviji. Največ lekarn pa je na primer v Grčiji in Bolgariji, razlog pa je slab, neobstoječ zdravstveni sistem na periferiji, kjer je zdravstvena oskrba slaba in so se pač ljudje prisiljeni sami zdraviti. Posledica tega so pa nakupi večjih količin zdravil brez recepta in prehranskih dodatkov. Ampak več lekarn ne pomeni tudi več zdravja.

Slovenija gre zdaj po eni podobni poti, saj se javno zdravstvo pospešeno uničuje, se privatizira. Zdravljenje se vse bolj uveljavlja kot tržna storitev, zdaj pa se želi v enak položaj, na isto pot postaviti tudi lekarniško dejavnost v Sloveniji. Poleg tega predlagatelj neresnično trdi, to je obrazložitev k 6. členu novele, da je bila oskrba v lekarnah med epidemijo motena. To enostavno ni res. In če predlagatelj ima kakšne dokaze, prosim, naj jih pokaže. dobili smo stališče komisije Fakultete za farmacijo iz Ljubljane za strokovna vprašanja in iz marca letošnjega leta, kjer posebej izpostavljajo, da je dostopnost do zdravil in medicinskih pripomočkov že v trenutnem sistemu na zavidljivo visokem nivoju, ni razloga za spreminjanje obstoječe mreže. mreže. Dnevni migranti imajo osebnega zdravnika tam, kjer živijo, zato je edino logično in tudi smiselno, da se jim tam, kjer živijo, zagotovi tudi dostopna lekarna, mreža lekarn. In predlog koncentracije lekarne v mestih in pa siromašenje mreže lekarn v manjših krajih ni v redu. Namreč, s tem se odmikamo od zagotavljanja lekarniške dejavnosti po celi državi pod enakimi pogoji. In predlagana koncentracija lekarn v mestih ni namenjena zagotavljanju boljše oskrbe z zdravili, ampak nadaljnji, kot sem že prej rekel, komercializaciji lekarniške dejavnosti iz naslova drugih izdelkov, ki se kupujejo v lekarnah. S tem pa se lekarniško dejavnost odmika od njenega primarnega poslanstva, in to je zagotavljanje učinkovitega zdravljenja z zdravili in medicinskimi pripomočki. In negativni so do zakona tudi v Lekarniški zbornici. In ko mi je prej gospod Verbič rekel, da so zbornice po navadi cehovske, glejte, verjamem, ampak imajo neko strokovno znanje zadaj in ena trgovinska zbornica, ki je tudi proti temu zakonu, se je na primer z vašo stranko SMC skupaj borila za to, da bi trgovine ob nedeljah ostale odprte. Kaj Lekarniška zbornica pravi? »Izkušnje kažejo, da se z deregulacijo lekarniške dejavnosti dostopnost do zdravil in lekarniških storitev zmanjša«.

In migracij tudi ni in mogoče upoštevati, pravijo v Lekarniški zbornici, kot element meril za lekarniško mrežo. Kot prvo ni realnih podatkov o migracijah, kot drugo pa bi to pomenilo, da bi se ponekod število prebivalcev, ki naj bi jih posamezna lekarna oskrbovala, tudi podvojilo. Posledično pa bi se lekarniška oskrba drugje zmanjšala, kar bi pomenilo, da se zapirajo lekarne na obrobju, podobno, kot se zapirajo pošte, bančne storitve in tako naprej na Koroškem, v Prekmurju, v Zgornji Savinjski in še kje v Sloveniji. Mislim, to potrjujejo tudi izkušnje iz lekarniškega področja iz tujine, bodisi Madžarska, Poljska, Latvija, Estonija. Poleg tega je pomembno tudi, da se lekarne povezujejo na svoji lokalni ravni. Na krajših razdaljah so povezave hitrejše, poslovanje cenejše in kadri veliko lažje. In prav za časa epidemije covida se je kadrovska oskrba, ko mnogi lekarnarji zaradi karantene ali obolelosti niso mogli iti v službo, se je v teh, vsaj v moji, v Celjskih lekarnah, zagotavljala dostopnost kadra. Prav iz tega razloga konec koncev so regijsko organizirani tudi zdravstveni domovi. Dr. Velimir Bole iz Inštituta za ekonomsko raziskovanja je poleti 2017 objavil raziskavo o učinkovitosti in regulaciji lekarniškega sistema v Sloveniji. In kaj je ugotovil? Da je lekarniški sistem v Sloveniji bolj učinkovit od mediane evropskih držav. Drugič, da so v Evropski uniji bolj regulirani lekarniški sistemi bolj učinkoviti v poslovanju. Naprej, da Slovenija izstopa po reguliranosti lekarniške dejavnosti, ampak je tudi ena izmed držav, ki ima to zadevo bolje urejeno, bolje urejeno in da je stroškovna in da je stroškovna učinkovitost lekarniškega sistema v Sloveniji višja od mediane evropskih lekarniških sistemov. Namreč, empirični podatki po njegovem kažejo, da intenzivnost deregulacije nima nobenega vpliva na izdatke za zdravila − verjetno se bo zgodilo prav nasprotno in da vertikalna povezava omogoča zlasti lansiranje izključno donosnih zdravil. Poglejte, vsi navedeni strokovni in na podlagi raziskav predstavljeni argumenti tako Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani, Lekarniške zbornice, Trgovinske zbornice, tudi mnenja zasebnikov lekarnarjev so takšna, da nasprotujejo predlogu zakona, ki ga je SMC predlagala. Prav tako pa so proti temu predlogu tudi v Sindikatu farmacevtov, ker pravijo, da vertikalna kontrola vodi v cherry picking, torej v eno lansiranje izključno donosnih zdravil, po katerih je veliko povpraševanje, skratka, da se več zasluži in da se dobi še več denarja za menjavo azbestnih streh v lastni občini oziroma da se lažje potem nekoč,

Enostavno nima drugega namena kot zagotoviti dodatne profite enemu županskemu lobiju. Če bo tak zakon sprejet, bo zmanjkalo denarja za farmacevtske delavce, ker bo področje osiromašeno, povečala se bo pa predvsem prodaja zdravil zdravil brez recepta. Če bo sprejet, bodo propadle tudi lekarne na periferiji oziroma se bodo zapirala, ker ne bodo več donosne. S tem se bo namreč tudi poslabšala oskrba zdravil, izgubljena pa bodo seveda tudi delovna mesta. Rad bi tole rekel, predlog zakona je en pomemben odklon v smeri, da se prodajo zdravil in profitni motivi postavi pred interese javnega zdravja. Temu cilju se podreja in se s tem praktično ukinja tudi neodvisna farmacevtska stroka.

MOJCA ŽNIDARIČ (PS SMC): Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim! Naj najprej takoj na začetku povem, da bom v bistvu zakon oziroma spremembe Zakona o lekarniški dejavnosti, ki jih je vložil naš poslanski kolega gospod Verbič, podprla, in sicer predvsem zato, ker želimo širiti mrežo lekarn v čim več občin in s tem lekarniške storitve čim bolj približati občanov. Kot drugo, ker želimo dejansko znižati cene, kajti povsod, na vseh področjih večja konkurenca pomeni tudi nižjo ceno. Kot je povedal predlagatelj, gre dejansko za spremembe enajstih členov od 128, ki jih zajema ta lekarniški zakon, Zakon o lekarniški dejavnosti, ključna pa sta torej predvsem dva cilja. Torej ta, da se občinam daje večja avtonomija, torej večja samostojnost, kajti v svojih aktih imajo zapisano tudi izključno pristojnost, da zagotavljajo mrežo lekarniške dejavnosti na primarni dejavnosti. To torej morajo svojim občanom tudi zagotoviti. Ampak po sedanji ureditvi so odvisne od soustanavljanja lekarniških zavodov, vezane torej na sosednjo občino. V samem členu se črta beseda sosednja tako, da se potem pušča pušča tudi širša možnost, imajo popolno svobodo pri odločitvi, s katero drugo občino bi se povezale in potem skupaj ustanovile lekarno oziroma lekarniški zavod. Kot drugo pa torej sprostitev trga na področju nabave stvari, ki jih ponujajo lekarne občanu, torej s to možnostjo, da javni lekarniški zavodi sami ali skupaj z drugimi ustanovijo lastne dobavitelje. Tukaj je bilo danes zelo veliko povedano z več strani, tudi s strani različnih strank. S tem se zagotovo poveča konkurenca na slovenskem trgu glede dobave zdravil, raznih dopolnil, s katerimi se lajšajo bolečine, in drugih proizvodov, ki so na voljo v lekarnah in s tem se vpliva na znižanje cen. Želela bi povedati, da je v tem času, ko je bil vložen zakon, že sama vložitev zakona prinesla določena pozitivne spremembe. Najprej smo poslanci SMC zakon s prvopodpisanim gospodom Verbičem vložili februarja, mislim, da je bil to 16. februar. Konec februarja sem dobila dopis župana ene izmed občin Spodnjega Podravja, naš zakon podpira, kajti občina že sedem let čaka na pridobitev soglasja, da bi ustanovili v svoji občini podružnično lekarno. Ko smo na koalicijskem usklajevanju na te težave dejansko opozorili Ministrstvo za zdravje, se je nekaj že premaknilo, kajti župan mi je potem 17. marca poslal naslednje sporočilo. »Sporočam vam, da smo po sedmih letih, odkar imamo pripravljen prostor za lekarno, in po zadnjem letu zelo intenzivnega dela uspeli dobiti soglasje Ministrstva za zdravje …« , 12. marca so ga dobili, »… za ustanovitev podružnične lekarne koncesionarja. Vsekakor pa upam, da bo do sprememb Zakona o lekarniški dejavnosti prišlo, predvsem v delu pristojnosti občin za hitrejše in enostavnejše odpiranje novih lekarn oziroma podružnic po občinah v Sloveniji.« Tako da mnenja občin so različna. Smo pa tudi vsi skupaj, jaz vedno pač pogledam še bolj toliko za naše območje, ker so nas nekateri strašili, da lahko zakon tudi negativno vpliva na manjše lekarne, ampak vsi smo dobili tudi en dopis, in sicer iz Mestne občine Murska Sobota, kakšne težave imajo tam. Tam je 16 občin leta 1996 ustanovilo Pomurske lekarne, potem ob delitvi teh občin jih je zdaj že 25, od tega se na primer v murskosoboški

svetu le enega ustanovitelja. In potem nas župan poziva, da naj zadeve spremenimo, da naj sprejmemo zakonodajo, ki bo med drugim, piše tudi, ki bo javne lekarniške zavode zavezala k striktnemu upoštevanju veljavne zakonodaje predvsem na področju javnega naročanja in drugo, to me sicer malo preseneča, ker če je zakonsko določeno, bi se moglo izvajati, ampak se očitno ne morejo občine med sabo zmeniti, ampak tudi to zadevo delno rešuje 7. člen teh sprememb, kajti tukaj drugi odstavek pravi: »Občine, ki ustanovijo skupni javni lekarniški zavod, morajo pred njegovo ustanovitvijo sprejeti sporazum o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornosti glede tega zavoda.« Če bo zakon šel naprej, torej skozi drugo branje, imamo možnost to še tudi kaj dopolniti, da bo torej tudi za tiste javne zavode, ki že obstajajo, da se bodo nekako rešili teh zagat, do katerih očitno očitno res prihaja. Kot pravim, je že sama vložitev zakona sprožila kar nekaj pozitivnih sprememb, verjamem pa, da lahko zakon skozi naslednje faze zakonodajne še vsi skupaj, vse poslanske skupine in tudi s pristojnim ministrstvom, še izboljšamo, če je res kaj takega, kar bi bilo slučajno sporno. Kot rečeno, spremembe zakona bom podprla. Hvala. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Naj najprej povem, da sem izjemno nervozna vsakič v tem državnem zboru, ko imam občutek, da pol poslancev ne razume čisto dobro, o čem govorimo, pa dopuščam, da se tudi jaz motim. In priznam, da je ta tematika silno komplicirana. Vertikalne povezave, gravitacijsko območje, ne vem kaj vse. Zato bom povedala jaz, kaj je zame pomembno, pa se naj kdo prepozna, če ima iste vrednote oziroma tisti, ki itak ve, da ima drugačne, naj se zamisli če isto razmišlja kot jaz tokrat. Zame je ključno vprašanje, kam gre denar od lekarn, ki vemo, da je velik in dober denar. Človekovo zdravje je človeku tako pomembna vrednota, da smo ljudje pripravljeni marsikaj plačati in tudi država plača veliko za zdravila. Zame je ključno vprašanje, ali gre denar od lekarn nazaj občini za šole, vrtce, ceste, jarke in tako naprej ali gre zasebniku v zasebne žepe. In to, da Levica navija tukaj za zasebnike, je meni totalno presenečenje. Jaz ne vem, če razumete v Levici, da po zdajšnji zakonodaji, če ne bomo sprejeli tega zakona, bosta morala Maribor in Ljubljana, ki še edina imata veletrgovce, to prodati. potem bodo tujci, dve firmi tuji, diktirali vsem našim lekarnam, javnim in zasebnim, ceno zdravil. A to hočemo? Da bodo tujci lekarnam, javnim lekarnam diktirali ceno zdravil? Ker po zdaj obstoječi zakonodaji bosta morala MOL in Mestna občina Maribor do konca leta to dvoje prodati za slabo ceno in potem smo to za vedno izgubili. Zdaj pa neki dobički, ki tukaj nastajajo, gredo nazaj v občine. Pa ne samo pri Mariboru in Ljubljani, tudi če ima dobiček Lekarna Celje, tudi če ga ima Lekarna Murska Sobota in tako naprej. To je zame prva ključna stvar, da gre denar nazaj občinam. Druga ključna stvar, kakšna je cena za tiste, ki kupujemo zdravila in ostale stvari, ki se prodajajo v lekarnah. V Lekarni Ljubljana in Lekarni Maribor, ki imata svoje veletrgovce, je cena za nas potrošnike manjša. To je kolega predlagatelj prej na primeru povedal. In tako je vedno. In ko jaz grem v Lekarno Ljubljana nekaj kupiti, je res, me včasih farmacevtka vpraša, nekaj sem za imunost kupovala, sem rekla to in to mi dajte, je rekla, vam dam to pa to ali vam dam to pa to od našega veletrgovca, ki je 5 evrov cenejše. Meni se to ne zdi zavajanje. Moja izbira ostaja. Meni je ključno, da denar gre nazaj v javna sredstva ne pa zasebnim lekarnam in zasebnim veletrgovcem, ki jih ne bodo porabile za naše občine, naše šole, naše vrtce. NSi pravi, javne lekarne se naj ustanavljajo samo tam, kjer se koncesionarju ne splača. Ja, lepo vas prosim! Se pravi, tam, kje se zasebniku splača imeti lekarno, tam naj ima zasebnik, tam, kje se pa ne splača, pa naj bodo javne lekarne. Ne, že do sedaj občina mora dati soglasje za novo koncesijo in za novo lekarno. Občina, ki ima svojo lekarno ali pa dobrega zasebnika, ki pokriva potrebe te občine, ne bo dala soglasja za novo lekarno. Občina, ki nima lekarne, ker si nihče ne želi tam iti biznisa, ker se mu ne izplača, bo pa dala rade volje soglasje Lekarni Ljubljana ali Lekarni Maribor zato, da bodo vsaj imeli lekarno. In to, da ne smejo biti bolj dostopne lekarne in take neumnosti, res?! In da naj ljudje kupujejo zdravila tam, kjer so doma, ne pa tam v velikih centrih?! Kdo bo nekomu, ki hodi v službo v Ljubljano preprečil, da bo na poti domov v eni lekarni kupil zdravilo, ne pa v svoji vasi? Nihče. In to se ne da regulirati. Obžalujem, da je predlagatelj en kup stvari dal sem notri in še dodatno zmešal poslance s temi gravitacijskimi območji in z ne vem čem vse in s tem, da ni več sosednja občina samo meja, ker tukaj je eno ključno vprašanje. Ali je javno zdravje in javne lekarne tako pomembna dobrina, da lahko javnim zavodom, v tem primeru javne lekarne, dovolimo neko dopustno prednost pred zasebniki? Vidimo, da po svetu je to urejeno drugače. Eni imajo to popolnoma prepovedano, eni imajo dovoljeno, na Nizozemskem imajo čisto prosto. Tako da mi ne govoriti, da Evropska unija točno določa. Mi se bomo odločili. Hočemo, da dobijo denar nazaj občine, ali hočemo, da jih dobijo zasebniki, se bogatijo, jaz nimam nič proti, da se, ampak našle občine imajo vedno premalo denarja. To je pa njihovo, kot je bilo danes rečeno, zlato jajce. Na ubijmo

lekarniške mreže in dejavnosti lekarn gotovo ni na prvem mestu, da ustvarjajo dobiček, ampak oskrba z zdravili in medicinski pripomočki in da so dostopne ljudem po državi, starejšim, ki nimajo prevoznih sredstev v odročnih krajih, tam, kjer zaenkrat še obstajajo še obstajajo lekarne. In poglejte, dobiček je eno, ki se ustvarja v sami lekarni s svojo dejavnostjo, bistveno večji dobiček, če gre za dobiček, se bo pa lahko ustvaril takrat, ko se bo prodal veledobavitelj z eno široko mrežo lekarniških enot od zadaj po eni tretjini Slovenije.

Zdaj pa je nekaj prijavljenih, ki manjkajo. Naslednji ima besedo mag. Dejan Židan, pa potem, da kar povem naprej, mag. Bojana Muršič. Hvala, gospod predsednik. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani predlagatelj tega zakona! S tem, ko ste prišli s predlogom tega zakona, moram povedati, da ste naredili koristno zadeve v Sloveniji zato, ker se je odprla razprava, ki je nujna. In kot prvo je treba povedati, mi imamo lekarniški sistem kvalitetno urejen, je dostopnost prisotna in jaz moram reči sam kot uporabnik, seveda si želim, da sem čim manjkrat uporabnik, sem nad kvaliteto uslug slovenskih lekarn zadovoljen. To je pravo izhodišče. Drugo izhodišče. Predstavili ste analizo oziroma podatke, da je − jaz sem potem tudi nekaj preračunal − povprečno v Evropi na sto tisoč prebivalcev 32 lekarn, v Sloveniji 16, kar je točno toliko kot v Avstriji očitno, pomembno nižje kot v Nemčiji in je nekaj držav, ki so pa še z manj lekarnami pa dosti držav z več. Seveda razloge zakaj je takole, ali je to povezano z zdravstvenim stanjem v konkretni državi ali s čimerkoli drugim ali pa tudi s cehovskimi omejitvami, niste razdelali in to bi bilo mogoče dobro razdelati. Kot naslednje. Tudi sam se izjemno bojim oligopolov ali monopolov. Dejstvo je, da vsi podatki, ki so vsaj meni dostopni, kažejo, da so na področju grosistov slovenske lekarne prišle v nemogoči položaj. V resnici postajajo odvisne samo od dveh grosistov in brez možnosti, da nakupujejo v tujini. Če se pa še ti slučajno pogovarjajo v ozadju več ni samo duopol, ampak je monopol. To je pa nekaj kar je najbolj groznega, kar se lahko zgodi tako nam kot potencialnim pacientom ali slovenskemu zdravstvenemu sistemu ali družbi kot takšni. Tako da vsak razmislek, kako narediti korak naprej, da preprečimo, na več načinov ukrepati ne samo s tem načinom, ki ga vi predlagate, da se dovoli, da lekarne preko svojih podrejenih družb tudi same nabavljajo, če so cenejša zdravila na razpolago. Verjetno bo potrebno vključiti še kakšno drugo zakonodajo, ker drugače bomo ujetniki in trpela bo država kot takšna oziroma naša zdravstvena blagajna. Pravilno opozarjate tudi, da je v Sloveniji relativno dosti primerov, ko ni bilo sklenjeno tisto, kar bi po Zakonu o lekarnah moralo biti, to je, da bi bili sprejeti sporazumi o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornosti. To v praksi pomeni, kar verjetno ugotavljajo tudi marsikateri organi že, da imamo pat pozicijo, ker zakonodaja do sedaj ni jasno nalagala, da je to potrebno urediti. Mimogrede tudi ta obličnost zakona še ne nalaga, tako da če dobro razumem predlagatelj, da boste to naredili v nadaljevanju, bo potrebno urediti. Danes se obnašati, kakor da imamo javne zavode brez lastnika, v resnici ne gre. Ali je lastnik česar država, potem ima država ustanoviteljske in lastninsko pravico do tega zavoda, če je ustanovitelj občina, potem občina, če je več oblin, več občin in imajo upravičena pričakovanja in pravice. To, da recimo ta 7. člen do sedaj ni bil realiziran, saj v Prekmurju, Pomurju ustvarja zagate. Jaz v tem trenutku sploh ne razumem, kako je v bistvu možno, da pri upravljanju nekega zavoda sodelujejo občine, ki nimajo nobene lekarne. Občine, ki pa imajo celo večinski delež v lekarni, vsaj po prometu ali pa v bistvu po številu enot v posamezni občini, pa da so v enakem položaju kot občine, ki sploh nimajo lekarn. To že po upravljanju tako javnih zavodov kakor tudi česarkoli drugega v resnici ne gre, in če bo ta zakon to reševal, potem je to dobra pot. Sam sem tudi prisluhnil v bistvu vsem strahovom, ki so prisotni na strani farmacevtov – bral sem te zapise, ki smo jih dobivali.

da pa za to potrebuje tudi soglasje ceha. Tega pa res ne razumem, kako sploh je lahko prišlo do tega. In vsak ceh, vsako združenje, ali je to zveza ali je to sindikat in tako naprej, vsak ima svoje pristojnosti, vsak ima tudi svoje naloge, ki jih mora urediti, ampak to, da bodo v bistvu tisti, ki so sedaj že dajali omejitve potencialnim novim lokacijam, tega pa v bistvu sploh ne razumem, kako je lahko do tega prišlo v dosedanji zakonodaji. Mi se bomo v poslanski skupini sicer tudi o tem zakonu še pogovorili, tudi v bistvu verjetno še marsikoga vprašali za mnenje, vendar mislim, da je prav, da omogočimo temu zakonu, da s potrebnimi spremembami nadaljuje svojo pot. Hvala za pozornost, predsednik. Hvala lepa. Besedo ima mag. Bojana Muršič, pripravi se Gregor Perič. MAG. BOJANA MURŠIČ (PS SD): Hvala lepa, predsednik, za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani predlagatelj! Jaz bom začela tam, ko je kolegica rekla, da pol poslancev ne razume, kaj zakon prinaša. Žalosti me dejstvo, kar je pač navedla. Jaz moram reči, da sem prebirala vsa ta stališča, ki so jih pripravili Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani, Slovensko farmacevtsko društvo, Koordinacija zdravniških organizacij, v katerega so vključene Zdravniška zbornica Slovenije, Slovensko zdravniško društvo, Slovensko združenje zasebnih zdravnikov, Trgovska zbornica Slovenije, Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Ja, seveda, saj na koncu koncev vse občine, ki so v Sloveniji, niso velike in mestne občine. Ta zakon gre v prid mestnim občinam. Zato pa, ker imamo 212 občin, je pač prišlo do tega, da so bili pač preglasovani. In tukaj jaz vidim zadržke. In kot sem že v stališču poslanske skupine povedala, nekatere stvari so dobre, nekatere stvari so slabe, zato je smiselno, da se o teh stvareh pogovorimo, kajti javna zdravstvena služba, lekarniška, mora služiti vsem državljankam in državljanom ne glede na to, kjerkoli smo. In v času covida se je pokazalo, kaj pomeni lekarna, ki jo imaš v domačem okolju. In tu jaz vidim velike velike težave, da se bodo ustanavljale nove lekarne v urbanih središčih, medtem pa bo prišlo do siromašenja lekarn na podeželju. In ja, ker prihajam s podeželja, vem, kaj se dogaja. V manjših lekarnah se enostavno zdravila ne bodo več toliko nabavljala in jih bo tudi težko tudi dobiti. In kam bomo hodili? Hodili bomo v urbana središča po zdravila. In v času covida, ko smo imeli tako fino zaprte občine, ja, saj je bil izgovor, da si lahko šel v sosednjo občino zaradi tega, ker si pač z receptom šel po zdravila, ampak ja, nekateri so se morali peljati 30 kilometrov pa tri občine prečkati, da so prišli do Mestne občine Maribor. To pomeni tisto, kar moramo mi državljankam in državljanom omogočiti. Da bodo imeli dostopno in kakovostno lekarniško dejavnost. Ali ta zakon to prinaša? Glede na vse zapise, ki smo jih pač dobili, jaz mislim, da ne. Zakaj to navajam? Zaradi tega, ker v bistvu deregulacijo že poznamo.

malo še pa bomo vse skupaj na podeželju zaprli in vse skupaj bomo imeli v urbanih središčih. Si to želimo tudi na lekarniški dejavnosti? Jaz osebno ne in niti nimam te pravice, da lahko delam v tej smeri oziroma da lahko pritisnem na takšen gumb. Če pa me bodo argumenti prepričali v nasprotno smer, pa tudi lahko pogovarjamo o tem. Ampak, ja, učinki tega, o čemer se pač govorimo, se ne bodo pokazali danes, jutri, čez leto dni, čez dve leti. Učinki sprejetja zakona bodo po vsej verjetnosti čez 5, 10 let. Po vsej verjetnosti marsikaterega med nami tukaj v Državnem zboru več ne bo, ampak tisti, ki imamo toliko, bom rekla, srca in odgovornosti, verjemite mi, če bi podprla takšen zakon, da bom imela slabo vest, se mi bo zgodilo to, da se bo v neurbanem področju zaprla lekarna, imela bom slabo vest, priznam. Za marsikatero marsikatero v preteklem mandatu narejeno stvar imam slabo vest. Priznam, imam jo. Ampak takrat so bile situacije malce drugačne, danes pa ponovno moram reči, da sem malce zrelejša, razmišljam, sem na določenih stvareh izjemno izjemno pazljiva. Če bo zakon prišel v nadaljnjo obravnavo, bomo pač poskušali še narediti kakršnekoli spremembe. Kajti sama sem rekla, da so določene stvari dobre, za katerimi tudi stojim in tudi sama se s tem strinjam, da je težava, da se mora Farmadent v bistvu prodati. S tem imam težave. Je pa to potrebno nekako razmisliti in rešiti to situacijo. Hvala lepa.

Današnja debata je za moje pojme precej zanimiva, bilo je tudi veliko nekih presenetljivih obratov in tudi presenečenj, vsaj zame, tako da mislil, da na različne načine gledamo tudi na ekonomijo, eni se imamo za socialiste, drugi za liberalce, ampak potem vidim, da se je marsikaj spremenilo, vsaj glede Zakona o lekarniški dejavnosti. Prej smo slišali očitek, ki je letel na ta predlog zakona, da je lobistični in da je v bistvu zadaj nek županski lobi. Jaz moram reči, da me je to izjemno zmotilo, ker mislim, da so kolegi iz različnih političnih strank pojasnili, kaj pomeni ta, če temu tako rečem, županski lobi. Kaj se je s sredstvi, ki so bila pridobljena s poslovanjem lekarn v navezavi z grosisti, to pomeni namreč ta vertikalna povezava, katero nekateri zagovarjate, da bi jo bilo potrebno prestriči in jo potem onemogočiti, kaj se je s temi sredstvi, ki so se pridobila na strani občin, potem tudi Če je predmet tega zakona tako imenovan županski lobi in s pomočjo vseh teh sredstev se gradijo šole, vrtci, se obnavlja neka javna infrastruktura, jaz sem vesel, da ga poimenujemo kot lobistični zakon in ga še bolj glasno in s še več srčnosti tudi podpiram. Seveda ta zakon nima samo tega elementa, ima še druge elemente. Strinjam se, da se da še o drugih elementih pogovarjati in bom že na začetku svoje razprave povedal, da bi bilo koristno, da ta zakon v tem prvem koraku spustimo naprej in potem vidimo, kaj se da še naredit in ga izboljšati, popraviti, dopolnit tam, kjer ocenjujemo, da je to potrebno. Zagotovo gre za enega izmed takih zakonov, s katerim se nikoli ne bodo vsi strinjali, zato smo, kot že dostikrat povedano, v parlamentu. Se pa sam ne bom strinjal s tem, kljub temu, da sem liberalec, da ta dva grosista v primeru tako Ljubljane kot tudi Maribora zaradi neke zakonske določbe, ki za moje pojme ni bila premišljena, moramo kot država ali pa morata ti dve lokalni skupnosti prodati pod neko časovno prisilo, pod nekim pritiskom za nek majhen denar in prodati to tistemu, ki mu dejansko ti dve podjetji predstavljata konkurenco. Kaj bomo potem naredili? Bomo iz nekega okolja, nekega trga, kjer je več nekih akterjev, ki so dovolj močni, da si lahko medsebojno konkurirajo, ustanovili nek duopol, kar vemo iz ekonomske teorije, kaj to pomeni – da bodo cene zagotovo šle gor, ker konkurence ne bo, kakšen tretji ali pa četrti ali peti igralec pa bo krepko premislil, če se bo hotel sploh podati na naše tržišče, ker ne bo imel nekega interesa. Kaj bo pomenilo to? Torej imeli bomo duopol, cene bodo šle gor, naši ljudje, ki bodo potrebovali zdravila, bodo seveda ta zdravila plačali veliko bolj, kot jih plačajo danes. In ko govorimo o manjših lekarnah, torej o koncesionarjih, torej te manjše lekarne so običajno v privatni lasti, bodo imele še večjo težavo, da zagotovijo neko ustrezno zalogo zdravil, za katere vemo, da so danes so danes zelo draga, ne govorim o tistih zdravilih, ki so za neko širšo potrošnjo, ki jih dobimo brez recepta, ampak tista, ki so na recept, ki so bolj komplicirana, razvoj katerih je stal kar nekaj sredstev, no, teh zdravil bo enostavno v teh manjših lekarnah pri koncesionarjih absolutno še manj. Kar bo pomenilo, da bodo ljudje, če bodo želeli neko zdravilo, avtomatsko vedeli, ne bom ga iskal pri koncesionarju, ker je ta verjetnost, da ga bom našel tam, veliko manjše, ampak bodo šli spet v tiste večje lekarne v javni lasti. Vleči tukaj neke logične izpeljave na tak enostaven način, jaz mislim, da ni prav in da je situacija veliko bolj komplicirana, kot se zdi. Absolutno pa smo v SMC za to, da odpiramo, pa ne samo lekarne tudi proizvodne obrate, gospodarstvo tudi trgovine, za nas bi bile odprte, zdaj v Levici očitno ste bolj za to, da zapirate, pa ne ne samo lekarne, ampak tudi trgovine, jutri bomo videli, edino cementarno v Sloveniji bi zaprli, tako da ne vem, kje bomo potem mi stvari, ki jih potrebujemo za delovanje našega gospodarstva, gradbeništva tudi za pomembne projekte, projekte, dobili. Lahko potem vse enostavno uvozimo in kupujemo v tujini za neki denar, ki bo absolutno dražji kot, če bi imeli nekaj našega. Mene preseneča ta pozicija Levice, ki je dejansko za to, da dve slovenski podjetji, ki dobro poslujeta, enostavno za neki majhen denar prodate oziroma se privatizira neka javna lastnika nekim tujim farmacevtskim multinacionalkam. Mene je to danes najmanj presenetilo. Jaz tega ne razumem, od kdaj je Levica za privatizacijo. Kot rečeno, ne vidim nič slabe v tem, da sta ta dva grosista v javni lasti, ker je to koristen in dodaten vir za dve občini, bi si želel še več takih grosistov, ker je vsak dodaten vir za lokalno skupnost izjemno dragocen. Da ga mi ostrižemo tukaj na neki tak zelo administrativen način, se mi zdi zelo nepremišljeno in slabo sporočilo za vse prebivalce Mestne občine Ljubljane pa tudi Maribor in verjetno še za koga. Jaz Jaz predlagam, da malo razmislimo o teh naših trdnih ali pa tudi zmedenih stališčih in temu zakonu omogočimo neko nadaljnjo obravnavo, da se ta postopek torej nadaljuje, da se ga dodatno še izpopolni, izbrisi in da se mu omogoči, se tudi lekarne postavijo tudi, ne samo v odročnih krajih, kjer so nujne in so potrebne, jaz, ko sem iskal nekoliko preko spleta, nisem našel ravno nekih primerov, da bi se kakšna lekarna odprla. Tako da mislim, da je tukaj potenciala še precej. Ko pa potujem po svetu, vidim, da je teh lekarn neprimerno več tako večjih kot tudi manjših in so tudi zelo dobro založene. Lahko rečem za Slovensko Istro, da smo imeli v praksi pa tudi še sedaj marsikdaj gremo v lekarne tudi čez mejo v Italijo, ker imajo bistveno drugačen in širši nabor nekih zdravil, ki tudi niso na recept, ampak za katere ljudje enostavno vedo, da pomagajo. Jaz ne razumem, zakaj bi morali Slovenke in Slovenci hoditi v Italijo, če bi lahko imeli tako široko ponudbo nekih zdravil oziroma drugih preparatov, ki niso nujno zdravila, tudi pri nas. Če se ta trg še dodatno izpopolni, se meni ne zdi neki znak neke nerazvitosti, ampak prej obratno, da našim ljudem omogočimo tisto, kar potrebujejo, da se lahko dobro počutijo oziroma da blažijo tiste negativne učinke pri kakšnih svojih boleznih ali drugih nevšečnostih. Jaz še enkrat pozivam, dajmo ta zakon da naredi še en korak naprej v tem zakonodajnem procesu. Če so še kakšne stvari, jih v tem postopku, ki ga imamo na voljo, dopolnimo in potem omogočimo tudi temu področju nek dodatek razvoj. Ne razumem pa, še enkrat, vseh teh prizadevanj, da se potem ta dva grosista enostavno za majhen denar prodata dvema velikima podjetjema. na račun tega izgubimo kar nekaj dobro plačanih delovnih mest, dve lokalni skupnosti izgubita en zelo pomemben vir, ki je investicijske narave, po navadi tukaj občinam vedno zmanjka, mi bi pa vse to zaradi nekega nerazumevanja ali ne vem, kako bi to sploh opredelil, enostavno onemogočili. Še enkrat, razmislimo in omogočimo to, da se tudi v končni fazi številna delovna mesta v dveh

obrazložil predvsem neke dileme, ki so se pojavljale pri posameznih razpravljavcih. Rad bi vseeno omenil, da ko se je pripravljal ta predlog sprememb Zakona o lekarniški dejavnosti, je bil kar nekoliko bolj razširjen, in sicer je prvotno pač vseboval dobrih 36 členov. Ko se je pa zadeva začela vsebinsko tako ali drugače dotikati, se je pa ugotovilo, da je potrebno zaradi specifičnosti ali urejenosti sedanjih razmer, ki v marsikateri zadevi nekako ni tisto, ki bi morali biti, kajti treba je priznati, da v Republiki Sloveniji 212 občin preprosto ne more vse zadeve enako reševati, najsi bo to za mestne občine ali pa kakorkoli na ruralnem področju. In to je realnost. In skupni imenovalec za to spremembo je to, kar je bilo uvodoma tudi predstavljeno in tudi v razpravi so nekateri izpostavili zgolj 2 zadevi, se pravi tisti tako imenovani 3. člen kot tudi 26., se pravi tako imenovana pristojnost županov ali občin kot tudi, kako praktično omogočit, da se dobesedno, kot je bilo v razpravi rečeno, da danes obstaja tako imenovani duopol za tako imenovano dobavno verigo, kako to preprečit. In zaradi tega je ta zadeva nekako postavljena na način, da se dejansko vzpostavi vzpostavi nekako gospodarska pobuda, konkurenca. In jaz verjamem, da vsi tisti, ki so ustanovili javni lekarniški zavod, kot v tem primeru župani z občinskimi sveti, so, sam menim, zelo dobri, če ne odlični gospodarji s svojimi javnimi sredstvi in so še kako zainteresirani, da bi se ta zadeva izpostavila na način, da ne bo monopola, ampak bo konkurenca, kajti konkurenca ustvarja nižjo ceno. In tukaj preprosto sploh ni dileme in moram priznati, da sem odločno nasprotujoč, da se potem pogovarjamo, da bo nekako monopol. A veste, če je nek javni lekarniški zavod zelo ambiciozen in nekako zelo prisluhne uporabniku in želi zagotavljati odlično ponudbo z zelo ugodno ceno, ja, najverjetneje bi morali praktično spodbujati tovrstne javne lekarniške zavode. In verjamem, da v Republiki Sloveniji je kar nekaj takih. Toliko, kar se tega tiče. Moram priznati, kdo sploh ne želi spremembe tudi nasploh v zdravstveni dejavnosti. Tukaj, dobro, danes je debata bolj o ozkem področju, to je lekarniška dejavnost, sam sem nekako zelo prepričan, da farmacevtska stroka skupaj z lekarniško zbornico, ki je večletno utečeno stanje z, recimo, tako imenovanim nekim lahko tudi pozitivnim mreženjem in podobno, ki prinese plus in minus, se ne želi spreminjati. Definitivno. Dobro, to je pač preprosto njihovo stališče in tako so tudi zapisali. Sam sem imel sestanek z predsednico Lekarniške zbornice in tudi predstavil to bistvo. Moram priznati, da sem v tistem kontaktu doživel kar neko mero razumevanja, vendar v nadaljevanju, ko se pa začne s tako imenovano pisno dokumentacijo in obveščanjem, pa potem nekoliko drugačna slika. Predsednik, ali mi dovolite, ko bo čas potekel, da tudi kot predlagatelj, ker imam potem še nekaj časa?

da bomo s skupnimi močmi še izpopolnili predlog in da bo dosežen primarni cilj, ki pa je cilj lekarniške dejavnosti – skrb za ljudi. Torej želim dodati, bodimo pazljivi, izkušnje iz tujine govorijo, da jim z deregulacijo na nekaterih mestih ni uspelo zagotoviti niti nižjih cen niti bolj kvalitetne lekarniške storitve. Tako da se moramo vprašati, ali bi taka deregulacija pri nas dejansko prinesla, bom rekel, efekt, boljšo dostopnost storitve, nižje cene, in sicer kot se je cilj, da se doseže s temi spremembami, kot pove predlagatelj, in dejansko bi rekel, da si težko upam napovedati te učinke, dokler ne vidimo teh učinkov in potem naredimo analize in seveda lahko rečemo, zdaj smo pa dejansko spremenili tole v smeri na bolje. Zato še enkrat, bodimo pazljivi in seveda vključimo tudi druge deležnike, kajti

tudi potem v kompromisu teh deležnikov in seveda upoštevajo tudi direktive Evropske unije in Evropske komisije. Če bi se sedaj slučajno zgodilo, da bi se s temi spremembami nekako oddaljili od tistih pravil, ki veljajo v Evropski uniji, potem to spet ne bi bilo, bom rekel, preveč dobro. Tako da za samo postopno povečanje lekarn, okej, smo za. Ampak dejansko, če bi gledali samo na to, da je pač v nekem kraju toliko in toliko turistov še dodatno dnevno pa toliko migrantov in bi tam seveda nastajalo več lekarn, tam, kjer je pa morda malo premalo prebivalstva, bi bila odprta posledično tudi malo manjši problem in ni dobičkov, tam pa bi potem izostale in bi bili državljani od teh lekarn oddaljeni, ne vem, sedem kilometrov ali celo več, spet to ne bi bilo v redu. Tako da potrebno še nekako krepko predebatirati, izpopolniti predlog, da bo v cilju dobrega javnega zdravja in v skrbi za ljubi, kot rečeno. Hvala.

smo odprti, da bi ta predlog, ki je pred nami, nekako pripravili v teh ključnih elementih, ki so za marsikoga pomisleki, na nivo in način, ki bo resnično sledil glavnemu cilju, in to je uporabniku, občanu, bolniku ali tistemu, ki potrebuje tako imenovano lekarniško storitev. Kot sem pa prej omenil, sem nekako dolžan še nekaj besed. Tisti, ki je v razpravi nekako malce namigoval, da je ta predlog nekako nakaz neke amerikanizacije lekarn, to kar smo zaznali v sredstvih v medijih, moram priznati, da se temu odločno upiram. To popolna zloraba, rečem temu, novinarskega naslova nekega prispevka, ker preprosto to ne drži. Dejstvo je, da obstoječi Zakon o lekarniški dejavnosti v 5. členu zelo jasno govori: »Mreža lekarniške dejavnosti v skladu s tem zakonom na primarni ravni zagotavlja občina.« Ne mi kot zakonodajalec, ne sprememba zakonodaje, občina je tista oziroma župan in občinski svet. če se bo župan skupaj z občinskim svetom odločil, da preprosto skupaj z voljo ali nevoljo krajanov, to so lokalne skupnosti, ki odločajo. In zaradi tega preprosto se ne morem strinjati s to filozofijo, da se bo pa s to morebitno spremembo vse ukinjalo. Spoštovani, lokalna skupnost deluje. In še enkrat poudarjam, 212 županov, imam zelo dobro o njih, mislim, da tudi javnost, so gospodarji, znajo in odlično poznajo lokalne razmere, predvsem pa tudi potrebe svojih občanov. Se pa strinjam, tisti hip, ko je nekdo imel to v smislih, da je ekonomika v ospredju, ima župan obilico možnosti, kako zagotavljati tudi tovrstno storitev, da ne pride do zaprtja, če lahko grobo to rečem. In ravno v tem kontekstu je predlog te spremembe, da se črta, da je lekarna, kar se občin tiče, vezana na sosednjo občino. In ravno zaradi tega bo odgovoren župan iskal možnost, kako ali ohrani ali pa pripelje drugega v svojo občino za potrebe svojih krajanov. In zaradi tega se nikakor ne strinjam z amerikanizacijo. Jasno pa je, da se moramo vsi zavedati in tudi volimo svoje občane in po najboljši moči želimo, da resnično skrbijo za svoje krajane. Naslednja zadeva, prej je bilo nekaj govora, kar se tiče podpore ali nepodpore temu predlogu zakona. Mestne občine močno podpirajo. Zakaj? Mislim, da to je vsem znano. V razpravi je bilo nekaj govora tudi o teh gravitacijskih območjih. Tukaj bi rad povedal samo en primer, ki ga nekoliko bolj poznam, je zelo plastičen in tudi prav, da ga izpostavim. V Ljubljani je centralna lekarna, mislim, da vsi veste, na Prešernovem trgu. In veste, ko nekaj let spremljajo, analizirajo, recimo temu pretok, frekvenco strank, je nesporna ugotovitev naslednja. Samo 20 % uporabnikov centralne lekarne je iz domačega okoliša. Se pravi, ljudje, ki prebivajo v tistem okolišu, skladno s področjem, ki ureja to tako imenovano gravitacijsko območje. 80 % je drugih, to pomeni od delavnih migrantov do tako imenovanih turistov in vseh mogočih.

Osebno sem na stališču, da ne glede na to, ali so obstoječe lekarne, ki jih je nekaj čez 300, mislim, da nobenega interesa ni o kakršnemkoli zaprtju. Kajti, v starajoči se družbi smo ne glede na to, v katerem koncu Slovenije se prebiva, veliki uporabniki tovrstnih storitev. In tisto, kar je bilo potem tudi govora, pa je spoštovani kolega, ki je šel sedaj ven, navedel primer slabe prakse Murske Sobote, se je tudi župan, ki ima velike probleme, pa čeprav je praktično preko Združenje mestnih občin podpirl to spremembo. Ravno zaradi takega primera, kot je pri njem, 7. člen s to spremembo odpravlja slabosti obstoječe ureditve. Moram preprosto tudi kar navesti, v čem je ta velik problem, pa verjamem, da ni edina mestna ali pa srednja občina, ki ima ta problem. smo želeli ravno, da javni lekarniški zavod na primarni ravni lahko ustanovi občina ali več občin skupaj ne samo sosednja občina, in to je tisto povezovanje in ohranjanje lokacij širom po Sloveniji. Nadalje. Občine, ki ustanovijo skupni javni lekarniški zavod, morajo pred njegovo ustanovitvijo sprejeti sporazum o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih glede zavoda. Ravno to, ki je očitek, da morebiti kakršna koli neplačila med ustanovitelji, pogodbeniki in podobno, ne deluje. To so varovala, ki zagotavljajo resnično veliko varnost županom ali mestnim In še za konec. Občina ustanoviteljica lahko sklene z drugo občino pogodbo, na podlagi katere izvaja lekarniško dejavnost na njenem območju javni lekarniški zavod, ki ga je ustanovila druga občina. Ravno to je tisto, kar sem prej omenil, da preprosto župani ne bodo dovolili, da se v njegovem kraju praktično ukinjajo lekarne ali lekarniška podružnica. Hočem reči, določene stvari prav kličejo po tem, da se manjša korekcija izvede. Strinjam pa se, da ta zakon bi bil najverjetneje potreben večjih korekcij, ampak kot predlagatelji smo se odločili, začnimo z minimalno zadevo. Predvsem pa moram tukaj zelo jasno povedati, da se zelo strinjam tudi s predhodno kolegico Kociprovo, ki je dala izredno velik poudarek sredstvom ali dobičku iz poslovanja lekarn. Tudi uvodoma ter večkrat sem omenil, preprosto ne smemo dovoliti, da se tovrstni ustvarjeni dohodek, dobiček ali kakorkoli že govorimo, da gre to ali v privatne roke ali v roke tuje pravne ali fizične osebe, praktično mora ostati ustanoviteljem, v tem primeru občinam, in one same skupaj v sodelovanju z javnim lekarniškim zavodom določijo, v kateri namen se ti dobički ustvarjajo. Kakorkoli se odločijo, vedno imajo od tega korist krajani, kjer to deluje. V tem kontekstu samo še zaključim to, kar je bilo zelo jasno povedano, v lekarniški dejavnosti je marsikaj podrejeno vhodni in izhodni ceni posameznih zdravil in zdravilnih pripomočkov. Žal je to realnost in tega se moramo tudi močno zavedati. Spoštovani predsednik, ker sem proti koncu, seveda moram zaključiti. Lahko rečem, da se iskreno zahvaljujem vsem tistim, ki so predlagali svoja stališča poslanskih skupin, tudi razpravljavcem, ne glede na to, v katero smer so razpravljali, dejstvo je, da je razprava koristna, je potrebna, je odprla določene zadeve. Izkazala se je tudi neka naklonjenost. Vendar lahko za zaključek samo rečem, spoštovani poslanci in poslanke, nagovarjam vas, da podprete to prvo branje in da se da v drugi fazi prav gotovo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 Ugotavljam, da ja. Predlagam, da sprožimo prijave na listo razpravljavcev. Če se želi dodatno prijaviti tudi predstavnik predlagatelja, potem predlagam, da se pač prijavite s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobi predstavnik predstavnik predlagatelja besedo kot zadnji. Prijave potekajo. Prva ima besedo Anja Bah Žibert. Hvala lepa, predsedujoči, za besedo. Jaz sem z velikim zanimanjem poslušala današnjo razpravo, kajti gre za temo, v kateri je bilo, mislim, da tudi danes že rečeno, da jo je potrebno odpreti, da tako, kot imamo danes urejeno, pač lahko rečemo, da je dobro, ni pa popolnoma dobro in da ni res, da so stvari, ki se ne bi smele izboljšati. Morajo se izboljšati. In seveda se morajo izboljšati v interesu državljank in državljanov. In to je tudi nekako moje vodilo, ko razmišljam o predlogu tega konkretnega zakona, se pravi, ali prinaša dobro za državljanke, državljane ali ne. Dejstvo je, da je bilo prej nekako rečeno, da imamo trenutno okoli 300 lekarn v Sloveniji. 300 lekarn, pa če boste na hitro pogledali, boste vedeli, da jih je kar precej v mestnih središčih. Se pravi, z našo mrežo lekarn nekaj ni v redu. Jaz pač govorim tukaj tudi za manjša področja. Veste, to, da imajo nekateri več kilometrov do lekarne, to pač si po moje v tem času ne bi smeli dovoliti.

zaostale. Tega jaz ne kupim, mislim, da je to skoraj že absurdno pa tudi nesramno do vseh tistih, ki nujno rabijo dostop do lekarn in tudi do zdravil, nekateri jih morajo tudi redno jemati in jih zaradi tega jemanja tudi nekako ostajajo pri življenju. Tako da jaz se pač s tem ne strinjam. Dostopnost do lekarn je zelo pomembna in dejstvo je, da smo starajoča se družba in da če je lekarna za nekatere dostopna šele po več kilometrih, je to problem. Je to problem. Jaz sem že govorila, tako tako kot je problem, da se zapirajo poštne storitve, banke, nekje celo bankomati, tako je tudi slabo to, da pač nekateri še vedno nimajo dostopa do lekarn, pa tudi te včasih delujejo ravno drugače, to so mi pač ljudje povedali, kot je na primer delo zdravstvenega doma, ki je v bližini. Se pravi, da imajo tudi časoven obseg dela ravno drugačen kot kot zdravnik in potem morajo večkrat na isto lokacijo in tako naprej. Ampak pustimo to, to so že podrobnosti. Kar se mi zdi pomembno, je, da tudi tukaj predlagatelj dopušča možnost, da se zakon v nadaljnjem postopku pogleda še, pogleda, kaj se da še izboljšati, odpravijo se morebitni pomisleki, da bi se s tem zakonom stvari še poslabšale. Mislim, da to nikakor ni bil namen predlagatelja, ampak predvsem, da se stvari izboljšajo. Jaz pač verjamem, da lahko s skupnimi močmi tudi ta zakon pripeljemo tako daleč, da bo pač stanje v državi na tem področju izboljšal. Je pa to en trd oreh in velikokrat se o teh stvareh pogovarjamo, redko pa jih rešujemo. Danes pač je začetek tega in jaz upam, da bomo v nadaljnjih postopkih res prišli do pozitivnih rešitev, ki bodo v pomoč državljankam in državljanom. Kajti ni prav, da nekdo, ki živi v središču mesta, ima lekarno tako, jaz mislim, na 200, 300 metrov, nekdo pa, ki ne živi v mestu, pa po več kilometrov stran. Tudi na te stvari bomo mogli gledati z drugačnimi očmi. Hvala. PREDSEDNIK IGOR Hvala lepa. Jaz se opravičujem, nisem vsega slišala, ker sem bila nekaj časa odsotna, ampak bom malo pokomentirala. Recimo, prej je kolega Perič polemiziral z Levico. Mene zanima, kako polemizirate z mnenjem Fakultete za farmacijo ali pa z mnenjem mnenjem Lekarniške zbornice, to so strokovne institucije. Ne vem, zakaj vi polemizirate z Levico. Mi smo si zelo dobro prebrali, kaj pravita ti dve strokovni instituciji, in misim, da je to zelo relevantno, kar pravijo. Ne vem, zakaj bi mi bili tukaj. Ali smo mi poslanci tukaj bolj pametni od teh, ki so pa res strokovnjaki? Pa vam bom osvežila spomin, kaj pravijo. Recimo, Fakulteta za farmacijo pravi, da je dostopnost do zdravil in medicinskih pripomočkov že v trenutnem sistemu na zavidljivo visokem nivoju. Lekarne so dostopne in ustrezno založene, ni razloga za spreminjanje obstoječe mreže. Kakršnekoli motnje, povezane s koronakrizo, so povezane z dobavno verigo zdravil in ne z organizacijo lekarniške mreže pri nas. Dnevni migranti imajo osebnega zdravnika tam, kjer živijo, zato je edino logično in smiselno, da se jim tam zagotavlja tudi mreža lekarniške dejavnosti. Tak argument kot ga imajo predlagatelji, bi pomenil, da je potrebno, na primer, koncentrirati tudi osnovno zdravstveno dejavnost. Predlog koncentrira lekarne v mestih in siromaši mrežo lekarn na ruralnih območjih. S tem se odmikamo od zagotavljanja lekarniške dejavnosti pod enakimi pogoji. To, o čemer je prej kolegica Bah Žibert govorila, jaz se strinjam, ni prav, da so neenaki pogoji, ampak je treba zelo pazljivo gledati, zakaj gre tukaj. Jaz osebno se zelo dobro spomnim v mestnem svetu, ko sem bila mestna svetnica MOL, mislim, oprostite, Lekarna Ljubljana ima ekspanzionistične težnje že od nekaj in na koncu se bo Slovenija res spremenila v veliko Lekarno Ljubljana in pa mogoče še Lekarno Maribor. Ali je to to? Jaz kolikor se spomnim, SDS ni zagovarjal te te ekspanzije, vsaj na mestni ravni ne, zato me čudi zdaj, če boste pa to naenkrat podprli, ker je treba malo pogledati. To je lobistični, v resnici lobistični zakon. Tukaj so določeni župani lepo zlobirali zadeve. Poglejte, Lekarna Ljubljana je, še celo tako bom rekla, brezsramna, da si je drznila prevzeti hospic v Ljubljani, ki ga je prej imela nevladna organizacija. Še celo tako daleč grejo v svoji nehigieničnosti, dobesedno, in v svoji ekspanziji in v svoji dobesedno požrešnosti s poslom. Dejansko gravitirajo k neki monopolizaciji, k centralizaciji in posledično to lahko pomeni uničenje manjših lekarn in koncesionarjev na področju lekarništva. Predvsem pa, ja, zdaj predlagatelj pravi, da mi imamo podpovprečno število lekarn glede na države EU. Pa poglejmo, kater države imajo kaj. To, da imaš ti takšno mrežo, kot jo imamo mi, je lahko recimo znak razvitosti, ni to nujno, da je znak nerazvitosti. Recimo Skandinavija, ki je tako ekonomsko kot družbeno izjemno razvita država, je na tem nivoju primerljiva. Imajo pa v Grčiji, Bolgariji, in tako dalje dosti več lekarn. Ali so za to bolj razviti od nas? Ne, niso.

večjo potrošnjo raznih teh dopolnilnih, teh komercialnih stvari brez recepta, ki jih lekarne kot posel izvajajo in hočejo prodajati čim več teh prehranskih dopolnil in ne vem česa. To pa sigurno je dober biznis. biznis. Jaz bi rekla, da predvsem poglejte, kaj pravita Lekarniška zbornica in Fakulteta za farmacijo. Mislim, da so oni relevantni. Ves čas govorimo, da je treba poslušati stroko, in ja, treba je poslušati stroko. In poglejte, jaz res ne bi, da se kar tako po domače tukaj nekaj gremo, se odločimo in povozimo neko dobro delujočo mreže. Bog vedi, kaj bo s tega potem ratalo. Dajmo malo zaustaviti konje pa premisliti pa mogoče res prisluhniti stroki pa se spomniti, kaj se dogaja z Lekarno Ljubljana. Saj veste, tisti, ki ste v mestnem svetu iz SDS, zelo dobro, kaj se tam dogaja. Hvala lepa. PREDSEDNIK IZGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Besedo ima mag. Andrej Rajh. hvala lepa za besedo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu! Naj takoj jasno povem, da če tega predloga novele zakona ne bomo podprli, bosta Mestna občina Maribor in Ljubljana prisiljeni do konca leta prodati svoja veletrgovca z zdravili. To sta v bistvu podjetji, ki sta v občinski lasti, in ves dobiček, ki ga ti dve podjetji ustvarita, data nazaj mestnim občinam oziroma ustanoviteljem za to, da lahko ustvarjajo za svoje potrebe. Lekarniška zbornica je skupek različnih deležnikov, od tega sta samo dva Maribor in Ljubljana. Jaz razumem, da nekatere druge lekarne temu nasprotujejo. Za širitev lekarniške mreže na lokalni ravni je pristojna lokalna skupnost in ona daje soglasje za to, če lahko kdo notri pride v občino. To je treba jasno povedati. Mariborska ali pa ljubljanska lekarna ne moreta priti v sosednjo občino, ker nimata koncesije brez soglasja mestnega sveta oziroma občinskega sveta občine. Mi se pravzaprav ne moremo razumeti, zakaj bi bilo zaradi tega manj lekarn v lokalnih skupnosti. Mi želimo, da se ne vzpostavijo razmere, ki bi omogočile odtekanje javnega denarja iz zdravstva v zasebne žepe, ker vemo, če bi morali prodati prisilno ta dva veledrogerista, potem bi verjetno potencialna kupca bila Kemofarmacija in Salus. Glede na kratek časovni rok, v katerem je treba izvršiti prodajo, lahko to razumemo kot prisilno prodajo, ker bi bil izkupiček za oba lastnika, Mestno občino Maribor in Ljubljana, zelo boren, na koncu pa bi se v bi se v bistvu ustvaril duopol in prebivalci bi morali kupovati prisiljeno dražja zdravila po višjih cenah. Mi moramo v bistvu preprečiti situacijo, kot jo imamo pri dodatnem dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju, kjer se bogatijo zasebne zavarovalnice. Mi preprosto ne želimo, da se na tak način bogatijo na ta račun z javnim denarjem tuje multinacionalke, ki imajo celo sedež v tujini in bodo v tujini plačevale davke. Ali si kdo to predstavlja, v kakšno absurdno situacijo bomo postavljeni, če ne spremenimo tega zakona, ki predpisuje prisilno prodajo teh dveh podjetij do konca letošnjega leta? Očitno smo nekako priče temu, da lobisti namenjajo veliko denarja, da se to da se to zgodi. Še enkrat poudarjam, če ne bomo sprejeli te novele zakona, potem bosta Mestna občina Maribor in Ljubljana prisiljeni v skladu z zakonom prodati svoje veledrogerista do konca letošnjega leta. Glede na epidemijo covida in kratko časovno okno, ki je preostalo do konca leta, manj kot štiri meseca, je izvedba take prodaje po nujnih zadevah praktično nemogoča in je mogoče razumeti to kot prisilno, kazensko prodajo po likvidacijski ceni. Prebivalci od tega ne bi imeli nič, še več, ustvaril bi se v Slovenijo monopol dveh podjetij, cene bi bile višje in dobičke bi seveda dobile tuje korporacije, tuje multinacionalke s sedežem v tujini, v tujini bi plačevale davke, in to vse na račun javnega zdravstva in javnega denarja. V SAB bomo vedno zagovarjali močno, javno zdravstvo, ki bo dostopno vsem pod enakimi pogoji. Zagovarjali bomo tudi, da bomo v občinah, kjer ni lekarne, te ustanovljene.

Ponovno hvala za besedo. Štartal bom čisto pri malih lekarnah v nekih manjših lokalnih skupnostih oziroma manjših krajih. Običajno so tam tudi koncesionarji in potrebno je vedeti, da nekdo tako lekarno sploh lahko odpre, rabi kar nekaj zagonskih sredstev, tudi da jo napolni, da napolni police, je potrebnega kar nekaj kapitala. In logično je, da je tam zaloga manjša kot na neki frekventni lokaciji. Pričakovati, da bomo v Sloveniji imeli v vsaki vasi lekarno, to pričakovanje nima neke podlage. Zagotovo pa moramo delati vse v smeri tega, da bo ta mreža karseda široka in predvsem dostopna za naše državljanke in državljane. Če se zgodi to, da bosta dve lokalni skupnosti, dve mestni občini prisiljeni prodati dva grosista, se bo zgodilo to, da bo dejansko tretjina trga prešla v roke dveh podjetij. Moram reči, da v SMC nimamo absolutno nič proti tema dvema podjetjema, si pa prizadevamo za to, da bi bila Slovenija taka, da bi na njej delovalo tržno gospodarstvo in da bi se na trgu bojevalo karseda veliko nekih akterjev, ker to pomeni konkurenco in to pomeni optimalne cene, torej da dobimo nek kakovosten proizvod, kakovosten izdelek za ustrezno ceno. To bi moral biti cilj tudi na nivoju grosistov. Zdaj, če dva zradiramo s tega prizorišča,

prebivalci oziroma koristniki teh manjših lekarn še redkeje zašli tja notri oziroma samo takrat, kadar bodo potrebovali in računali na neko osnovno zdravilo, ne pa tista bolj komplicirana in tudi dražja, bodo se pa zato morali odpravit kam dlje v neka središča. Tako da bomo imeli po naši oceni sicer lekarne, ki bodo imele omejen nabor, tako da se bodo nekateri vseeno prisiljeni odpraviti dlje. V tem smislu tudi nismo rešili problema. mislim, da se ta problem že sam po sebi razreši, če zagotovimo neke ustrezne pogoje neke konkurenčnosti različnih igralcev na trgu. Tiste navedbe, ki mi jih je pa kolegica Sukič namenila, v bistvu se nisva pogovarjala o isti stvari. Jaz sem govoril o privatizaciji, vi ste govorili o nečem drugem. Presenetilo me je predvsem zato, ker še pri prejšnji točki, ko smo govorili o nacionalnem demografskem skladu, je bil glavni očitek, da zdaj pa želimo vse privatizirat in vse prodati, pridemo k naslednji točki, pa v bistvu ugotovimo, da je obratno, da ste v Levici bili na strani tega, da ni nič narobe, če se to proda. Tako da to me je presenetilo. Moram pa poudariti še enkrat, da smo predvsem poslanci tisti, ki predlagamo Ta zakon je poslanski. Kar se pa tiče mreže, ko so padali komentarji na račun tega, kakšna naj bo ta mreža, kako velika bo, kot je tudi kolega Rajh zelo korektno povedal, mreža je vprašanje lokalne skupnosti in lokalne skupnosti imajo v rokah škarje in platno in določajo kdo pride, kdo ne more priti. Je pa marsikomu v interesu, da nekdo pride, da se ta mreža vzpostavi. Smo pa sami danes tudi slišali na konkretnem primeru kolegice Mojce, ki je pojasnila, kako težko je bilo priti do lekarne, koliko energije je bilo potrebne. Tukaj fakulteta taka ali drugačna ali pa zbornica nima prav veliko pristojnosti pri reševanju tega problema. Lahko bi rekli, da je dejansko vsak zakon, ki ga obravnavamo v Državnem zboru, lobističen zakon, ker ga vedno pripravljamo poslanci tako ali drugače, prihaja pa predvsem vedno od ljubi, ker rešujemo neke probleme, neke težave. Zato so taki očitki, najmanj najmanj kar so, deplasirani. Tako da verjamem pa tudi, da so številni in izjemno močni interes, da ta zakon tudi pade, tako da ko govorimo o lobističnih interesih, moramo pogledati, mislim da, malo bolj široko, pa dajte tudi vi. Hvala. Zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali jutri v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 24. sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri. Hvala.